Я прошу заходити в зал, приготуватись до реєстрації. Прошу

Зареєстровано 353 народних депутати. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження в нашої колеги Оксани Володимирівни Білозір. Привітаємо Оксану з днем народження. Вітаємо, пані Оксана! Вітаємо

Але, шановні колеги, я змушений повідомити і важку новину для усіх нас і для України. Вчора пізно ввечері у Рівненській області під час навчально-тренувального польоту зазнав аварії вертоліт Збройних Сил України. Загинули командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Ігор Мазепа, члени екіпажу: Павло Даценко, Володимир Попенко, Василь Романюк. Від імені Верховної Ради України та від себе особисто висловлюю співчуття родинам та близьким загиблих військовослужбовців. Вічна пам'ять і слава українським воїнам. Прошу хвилину мовчання.

Сьогодні в Українському домі відбувся вже традиційний, восьмий, Національний молитовний сніданок Верховної Ради України. Представники різних конфесій, депутати різних фракцій парламенту, наші закордонні друзі об'єднались у щирій молитві за Україну. Бажаю нам усім, щоб і у Верховній Раді поміж нас була така сама злагода і єдність. Дякую усім парламентарям, які сьогодні взяли участь в Молитовному сніданку, і організаторам Молитовного сніданку. І, колеги, переходимо до питань порядку денного. Хочу наголосити, що в нас стоїть першим питанням об'єднуючий законопроект, який підтримують усі фракції парламенту, щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти. Потім стоїть проект Закону 10181 про уніфікацію військових звань України і країн НАТО. І я сподіваюсь, що ми сьогодні зможемо його спільно підтримати. Також серед законопроектів щодо включення до порядку денного сесії я хотів би звернути вашу увагу на проект Закону про військових капеланів. Я дуже прошу усіх підтримати його включення в порядок денний сесії для прийняття рішення, щоб ми мали шанс розглянути його сьогодні. І також дуже важливий проект Закону про повну загальну середню освіту. І я теж дуже розраховую, що ми зможемо його сьогодні включити і при можливості розглянути. Питання Постанови про відставку Прем'єр-міністра України буде стояти орієнтовно близько дванадцятої і першої години. А до того часу, я впевнений, ми зможемо ефективно попрацювати і прийняти закони, які необхідні для національної безпеки і оборони, і для розвитку освітньої реформи в Україні. Перед тим, як перейти до першого питання порядку денного, я хочу зачитати заяву, яка надійшла в президію від двох фракцій: "Батьківщини" і Радикальної партії. Вони готові замінити перерву на виступ від трибуни. я запрошую до виступу Олега Ляшка. І прошу усіх заходити в зал. Перший закон буде дуже короткий для розгляду. Будь ласка, Олег Валерійович. 10:10:43 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я звертаюся до народних депутатів. Сьогодні у вас є унікальна можливість зробити рішення для відновлення класу фермерства в Україні. Нарешті, майже через 2 роки, сьогодні парламент може розглянути зміни до Конституції до статті 41, де ми пропонуємо записати, вказати, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Я хочу попередити українське суспільство, ми уважно спостерігаємо за заявами новообраного Президента і його команди, вони вже задекларували, що у новому парламенті вони будуть приймати Закон про продаж землі іноземцям під приводом залучення інвестицій. Насправді, це план один - забрати в українців землю, позбавити українських селян і українського народу можливості бути господарями на своїй рідній землі. Ці наміри Зеленського і його команди - продати землю іноземцям, протирічать Конституції України, яка вказує, що земля, надра належать, є правом власності українського народу. Сьогодні парламент матиме унікальний шанс, забити осиновий кілок у плани глитаїв і транснаціональних корпорацій, роздерибанити українську землю і продати її іноземцям. Я прошу всіх народних депутатів, я знаю, що більшість з вас заточена на вибори, ви думаєте тільки про власний депутатський мандат і про те, щоб сидіти у новому парламенті. Я прошу вас подумати хоч на хвилину про українських селян і про українських фермерів. Фермери сьогодні - це як куркулі у 30-х роках минулого століття. Сталін, коли хотів розкуркулити народ, вони влаштували голодовку. Сьогодні у нас є шанс відновити клас фермерів, клас господарів на українській землі, щоб не скоробагатьки, не транснаціональні корпорації, не міжнародні валютні фонди за подачки принизливі хазяйнували на нашій землі, а щоб господарем на цій землі був український селянин і щоб ця земля годувала українську націю на всі прийдешні покоління. Я прошу вас нікуди не розходитися, зібратися із силами і прийняти в першому читанні зміни до Конституції, встановити: основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Не дати продати Зеленському і новому парламенту землю, щоб ця земля належала українцям, а не міжнародним глитаям. Я прошу голову парламенту, кожного депутата, який не проголосує за те, щоб віддати навічно землю фермерам, оприлюднити ці списки в "Голосі України". Я донесу до кожної сільської хати прізвище кожного депутата,

дійду до кожної сільської хати, і той, хто не проголосує, не віддасть українцям їхню землю, не збереже цю землю для українських селян, ваше обличчя буде висіти на кожній хаті, щоб люди знали, що ви не маєте права бути в цьому парламенті. Тому що ви забираєте у них землю і віддаєте цю землю І, колеги, ми переходимо до першого питання порядку денного – це є проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування (6350). Тут всього кілька правок, колеги, тому я прошу всіх бути на місцях. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань соціальної політики Капліна Сергія Миколайовича. Будь ласка. Шановні колеги, перед тим, як перейти до розгляду цього, надзвичайно важливого, я знаю, що він зараз стежить за перебігом подій у Верховній Раді України, - до віце-прем'єр-міністра України Розенка і міністра соціальної політики Реви. Зараз, у ці хвилини, відбувається фактично путч, спроба захоплення Фонду соціального страхування, який розпоряджається десятками мільярдів гривень, які належать простим українцям, спробою захоплення командою Реви і його заступницею Крентовською. Заступник міністра соціальної політики Крентовська – це якраз та сама особа-чиновник, який принижував шахтарів, шахтарів-регресників, чорнобильців, афганців, дітей війни, яка проганяла їх персонально. є відповідні відеодокази з-під Міністерства соціальної політики, принижувала публічно у засобах масової інформації, і сьогодні сидить буквально на всіх потоках, підкреслюю, всіх корупційних потоках у Міністерстві соціальної політики. Це мільярди гривень, які не доходять до кишені простого українця: пенсіонерам, афганцям, чорнобильцям, дітям війни, робітникам. Саме по її вині сьогодні існує майже 2-мільярдна заборгованість по виплатах мамам, які народили дітей, сім'ям, які не можуть поховати своїх рідних, тим, хто не може отримати гроші через вихід на лікарняний. Сьогодні Рева і компанія намагаються її перед відставкою уряду поставити на найхлібніше місце у Міністерстві соціальної політики. Я звертаюсь до Президента України, який, я думаю, ще не розібрався у соціальній політиці і що відбувається, власне, звернути увагу на цей факт. Звертаюся до пана Гройсмана, щоб він теж взяв під контроль ситуацію, бо з такими кадрами потім, і результатом, йти на вибори абсолютно безпідставно. Що стосується законопроекту. Нагадаю, що 15 січня 2019 року Комітет з питань соціальної політики розглянув відповідний законопроект під номером 6350. Всього до нього було висловлено вісім зауважень, чотири з них враховані, а чотири відхилено. Законопроект передбачає надання громадянам України, які усиновлюють дітей, право на 50-денну відпустку в разі усиновлення однієї дитинки і 70-денну відпустку в разі усиновлення двох і більше дітей. Законопроект є абсолютно збалансований і готовий до голосування. Я готовий обґрунтувати відхилені пропозиції народних депутатів, в основному це народний депутат від "Самопомочі" пан Семенуха. Дякую. Отже, я буду називати ті правки, які відхилені. І автори, якщо будуть наполягати, шляхом підняття руки. Отже, 2 правка. Наполягає. Семенуха, будь ласка. Справді, наразі існує необхідність привести норму Кодексу Законів про працю у відповідність з положеннями Сімейного кодексу в частині надання відпусток особам, які всиновлюють новонароджених дітей. Разом з тим, чинне законодавство наразі передбачає, що особі, яка усиновлює новонароджену дитину з пологового будинку, надається відпустка з виплатою державної допомоги в установленому порядку. Натомість законопроектом планується виключити положення про виплату державної допомоги особам, які всиновлюють новонароджених дітей. Тепер такі особи зможуть претендувати лише на додаткову відпустку, оплачувану за рахунок роботодавця. Тому доцільність насправді прийняття цих змін до законодавства є дуже сумнівним. Тому правкою я пропоную зберегти виплату державної допомоги усиновлювачам новонароджених дітей, які були усиновлені протягом двох місяців після досягнення двомісячного віку. В такий спосіб ми приведемо положення трудового законодавства у відповідність з вимогами Сімейного кодексу України. З іншого боку, ми збережемо соціальні гарантії, які на сьогодні діють для усиновлювачів… Ви наполягаєте на голосуванні? А! 30 секунд, будь ласка. СЕМЕНУХА Р.С. Тому я звертаюсь до голови комітету, все-таки, не розбалансовувати вже діючі сьогодні положення, які на сьогодні передбачають певну матеріальну допомогу, і прошу врахувати мою правку. Дякую. Будь ласка, пане Сергій. відмовляючи у погодженні відповідної правки, виходив із норми статті 209 Сімейного кодексу України, яка передбачає, що дитина може бути усиновлена не відразу після народження, а після двох місяців. Тому, шановній колего, для забезпечення врахування даної правки прошу вас після прийняття цього законопроекту внести комплексне законодавче зауваження, пропозицію, де була би змінена і норма 209 Сімейного кодексу. Крім того, є певні порушення щодо понятійного апарату при редагуванні, остаточному редагуванні цієї норми у цьому законопроекті. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, ставлю на голосування поправку номер 2. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, я прошу голосувати. Голосуємо. Рішення не прийнято. 3 правка. 6 правка. 8 правка. Колеги, увага! Це заключна правка, через 5 хвилин відбудеться голосування. Я прошу усіх голів фракцій запросити депутатів в зал. Прошу Секретаріат Верховної Ради повідомити, що через 5 хвилин відбудеться голосування. Прошу усіх бути на робочих місцях. І по 8 правці надаю слово для виступу Семенусі. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, шановний доповідач, ще раз звертаю вашу увагу, що саме метою проекту закону задекларовано усунення колізій між приписами Кодексу законів про працю та Сімейного кодексу України. Разом з тим, існує ще два законодавчі акти. Перший – це Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", які містять норми, що стосуються надання відпусток усиновлювачам новонароджених дітей, які наразі суперечать нормам Сімейного кодексу України. Цією правкою номер 8 я пропоную прибрати з вказаних законів колізійні норми, які передбачають можливе усиновлення дитини протягом двох місяців з дня її народження, адже згідно із Сімейним кодексом, дитина, покинута в пологовому будинку або яку відмовилися забирати батьки, може бути усиновлена лише після досягнення нею двомісячного віку. Тому пропоную врегулювати усі ці колізії, які наразі є в питанні надання відпусток усиновлювачам новонароджених дітей, у тому числі ті, які були враховані у першому читанні. Переконаний, що закон має бути збалансований і гармонізований до всього існуючого законодавства України. Дякую.

правовий конфлікт щодо обґрунтування норм, які вказують на предмет даного законопроекту. Даним законопроектом врегульовуються правовідносини виключно усиновлення, і відповідно у разі врахування ваших правок: 8-ї, 6-ї,4-ї і 2-ї - потрібно внести комплексні зміни у Сімейний кодекс України, зокрема у статтю 209, статтю 220, статтю 211, які би збалансували з точки зору нормотворення даний законопроект. Тому я вважаю, ми можемо сьогодні сміливо приймати даний законопроект, він створить умови для модернізації законодавства щодо усиновлення і в майбутньому ми можемо серйозно змінювати цей законопроект, враховуючи більш обґрунтовані, пропрацьовані пропозиції… Я хотів би, користуючись нагодою, подякувати фракції "Самопоміч" за долучення до опрацювання цього законопроекту. Це, на жаль, єдина фракція у парламенті, яка активно долучається до проблематики усиновлення. Це, на жаль, єдина, одна з двох тільки фракцій, чи трьох, у парламенті, яка делегувала своїх представників у соціальний комітет

за соціальну політику, велику кількість лідерів, депутатів, проте працювати у Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості і пенсійного забезпечення, на жаль, іти ніхто не хоче. Вболівають тут, на трибуні, за простих людей, а йдуть працювати в митний комітет, у бюджетний комітет чи у комітет з питань міжнародних відносин. Ідіть працювати до мене в комітет, і тоді соціальна політика в нашій державі буде якісною, модернізованою, сучасною і відповідатиме першій статті Конституції України, де передбачено, що Україна є соціальною державою. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. І я прошу усіх зайти в зал, зайняти робочі місця. Голови фракцій, прошу максимально змобілізувати народних депутатів. Соціальний законопроект, який об'єднує зал. Важливо тільки усім бути на робочих місцях. Будь ласка, займайте робочі місця. Колеги, повертайтесь. Переходимо до прийняття рішення. я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування (№ 6350) за пропозицією комітету в другому читанні та в цілому. Отже, прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, поверніться на місця. Пане Валерію, голосуємо. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, підтримуємо! За-203 Це мені знову доведеться повертатись із-за того, що ряд людей просто не голосували, які були в залі. Будь ласка, зараз поставлю на повернення, зачитаю по фракціях. Займайте робочі місця. "Блок Петра Порошенка" – 71, "Народний фронт" – 47, "Опозиційний блок" – 18, "Самопоміч" – 11, Радикальна партія – 13, "Батьківщина" – 4, "Воля народу" – "Партія "Відродження" – 10, позафракційні – 27. Колеги, голови фракцій, ви побачили, кого немає, і запросіть у зал. Не виходьте з залу, колеги! Зараз я поставлю перше голосування на повернення, а потім знову поставлю законопроект. Отже, колеги, під час голосування прошу всіх бути на робочих місцях. І я ставлю першим голосуванням пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування (№ 6350). Колеги, за повернення. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, кожен голос. За повернення. Підтримуємо, голосуємо. Голосуємо. За-237 Повернулися. І тепер ставлю на голосування проект закону 6350 в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати закон. Голосуємо. Підтримуємо. За-248 Закон прийнятий. Вітаю! Колеги, наступне. В нас є перше читання дуже важливого проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби). Отже, я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою, колеги. Дуже насичений день. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Голосуємо. Підтримуємо за скороченою 10181. За-155 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді Геращенко Ірину Володимирівну, ветеранів і нашими партнерами з країн НАТО. І, без перебільшення, цей закон сьогодні чекають Збройні Сили України і нам задають запитання військові коли Верховна Рада України його прийме. Чому він настільки важливий? Тому що зміст цього закону відповідає курсу на створення дієвого професійного сержантського корпусу і набуття Збройними Силами України взаємосумісності із збройними силами країн-членів Альянсу. В законопроекті пропонується запровадити нову шкалу армійських і корабельних військових звань, зокрема скасовуються військові звання "прапорщик", "старший прапорщик" і запроваджуються нові звання: "рекрут","штаб-сержант"і інші, - які відповідають якраз еквівалентній колонці НАТО код згідно STANАG 2116. Мета цього закону – це підвищити роль сержантського і старшинського складу ЗСУ в навчанні і в вихованні підлеглого особового складу. І цим законопроектом також визначаються посадові обов'язки для нових зокрема і в Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, і в інших статутах. Це дуже важливо. Новий, вказаний статут доповнюється також важливими новими положеннями і додатками, зокрема двадцятим, в якому детально викладається порядок зарахування військовослужбовців до списків особового складу в порядок ведення Книги пам'яті, друзі. Тому мені здається, що це ключове сьогодні голосування. Друзі, це той унікальний шанс, коли ми доопрацьовували законопроект до першого читання, і Головне науково-експертне управління, проаналізувавши наш законопроект, відзначило, що в ньому враховано чимало зауважень і пропозицій, висловлених під час підготовки до розгляду цього законопроекту. Міністерство оборони не дало до цього законопроекту жодного зауваження. Тому я дуже прошу, шановні колеги, всім складом Верховної Ради... І.В. ... підтримати цей законопроект, і щоби ми проголосували за скорочену процедуру його підготовки до другого читання, щоб ще нинішній склад Верховної Ради наш борг перед Збройними Силами України в порядку запровадження нових... шкали оцієї армійських армійських і корабельних військових звань, щоб ми це реалізували. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від комітету до слова запрошується Артур Герасимов. Будь ласка, пане Артур. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, шановні українці! Комітет розглянув цей законопроект на своєму засіданні 15 травня цього року. За результатами обговорення народні депутати України - члени комітету підтримали прийняття цього важливого і актуального законопроекту з огляду на таке: проект допоможе розвивати професійний та вмотивований персонал сержантського та старшинського складу відповідно до кращих практик НАТО, адже нова система звань сержантського і старшинського складу передбачає приведення її у відповідність до градації звань, що існує в більшості країн – членів НАТО. Наступне. Це, своєю чергою, сприятиме більшому залученню цієї категорії військовослужбовців до навчань і тренінгів НАТО, які відповідатимуть їх рівню підготовки та навичок, що сприятиме вищій ефективності таких навчань. Зміни до статутів, що пропонуються в проекті, розширять повноваження сержантського і старшинського складу, які наразі є обмеженими в порівнянні з практикою країн НАТО. Без прийняття цих змін неможливо буде досягти якісної професіоналізації сержантського і старшинського складу, що негативно впливатиме на взаємосумісність Збройних Сил України і збройними силами країн Альянсу. Враховуючи вищенаведене, а також те, що Міністерство оборони України підтримує проект без зауважень, комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проекту в першому читанні прийняти його за основу. Також я хотів би підтримати звернення колективу авторів законопроекту, який тільки що виголосила Ірина Геращенко, про те, щоб зала Верховної Ради підтримала скорочений термін підготовки цього проекту до другого читання. Дякую за увагу.

Дякую національної безпеки та оборони України, тим паче, що стосується Збройних Сил України, це не має бути, будемо говорити, для певного роздуму. Ми повинні голосувати, коли в даний час 5-й рік йде війна. На даний час, що стосується певного законопроекту, його треба підтримувати, тому що він дає певні можливості іменно сержантському складу виконувати свої функціональні обов'язки перед своєї державою, нашою державою - Україною. Тому, вельмишановні народні депутати, я закликаю вас цей законопроект підтримати і дати йому дорогу для того, щоб наші сержанти прийняли всі можливості для того, щоб були певні зміни в статутах Збройних Сил України, тим паче в Статуті гарнізонної і вартової служб, Дисциплінарному статуті, в Статуті внутрішньої служби, в стройовому статуті, для того щоб сержанти могли в повному обсязі виконувати свої функціональні обов'язки.

депутати, цей законопроект підтримати. "Народний фронт" буде підтримувати цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, зараз буде заключний виступ. Через 2-3 хвилини буде голосування. Я прошу усіх голів фракцій запросити депутатів в зал, через 2-3 хвилини буде голосування. Я прошу усіх подивитись, кого немає, і запросити в зал. І я від "Блоку Петра Порошенка" запрошую до слова Березенка Сергія. Передає слово для виступу… Хто, Артур буде? Ви будете? Артур Герасимов, добре, від "Блоку Петра Порошенка". З місця, будь ласка. І, колеги, прошу усіх повертатися на місця. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, шановні українці, я б хотів, перше, підтвердити, що фракція партії "Європейська солідарність" буде обов'язково підтримувати цей законопроект своїм голосуванням. А також хотів би звернутися до представників всіх фракцій парламенту і груп парламенту як народний депутат, а не як представник комітету зараз, і попросити, можливо, сьогодні підтримати цей законопроект в цілому. Андрій Володимирович, якщо буде ваша ласка і не буде заперечень з боку сесійної зали, після голосування за основу поставити цей законопроект на голосування в цілому. Дякую. Пане Артур, я запропоную це залу. Але нам важливо зараз максимально людей запросити в зал, я ж бачу по залу. Кожен має відповідально зараз подивитись, кого немає, і запросити в зал. Отже, переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, поверніться з урядових лож на свої робочі місця.

Дякую. отже, колеги, я прошу усіх повідомити, хто знаходиться в кулуарах, і прошу Секретаріат Верховної Ради України повідомити в кулуарах, що зараз вже відбувається голосування. Я прошу максимально змобілізуватись і зайти в зал. Отже, приготувались. Так? Переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби) (10181).

Прошу проголосувати. І прошу підтримати. Голосуємо. За армію. Голосуємо, колеги. Підтримуємо. 10181. Підтримуємо реформу української армії. 10:40:26 Я поставлю на повернення. Я зараз прошу уважно подивитись.

Радикальна партія – 16, "Батьківщина" – 4, "Воля народу" – 5, "Відродження" – 0, позафракційні – 28. Колеги, я не розумію, хто може бути проти реформи армії? Я прошу, заходьте в зал, і я поставлю на повернення. Не виходьте із залу, прошу всіх заходити в зал. Я прошу всіх підтримати, хто, можливо, не зорієнтувався під час першого голосування. Нагадаю, перше голосування буде за повернення, а потім я поставлю за основу. І я прошу підтримати, колеги, всіх прошу підтримати. Отже, всі зайняли робочі місця? Нагадаю, перше голосування за повернення. Прошу приготуватися. Перше голосування. Прошу повернутися до голосування за проект закону 10181. Прошу підтримати за реформу української армії, за Збройні Сили України, голосуємо за повернення, кожен голос, уважно і відповідально, голосуємо,

Так, динаміка позитивна. А яким чином почекати, скажіть мені, розкажіть мені, всі захисники Регламенту, розкажіть мені, як почекати 15 хвилин? Я прошу заходити в зал, ми рахуємо кожен голос. Голови фракцій, не випускайте депутатів з залу, навпаки, запрошуйте в зал. Я даю ще хвилину для виступу Ірині Геращенко, і я знову поставлю на повернення. Подивіться, кого нема, і прошу всіх запросити в зал. Одна хвилина - Геращенко. Прошу нікого із залу не виходити. Будь ласка, пані Ірина. Верховна Рада України один раз вже саме через те, що були відсутні народні депутати в залі, не зібрала голоси на цей дуже важливий законопроект. сотні тисяч наших армійців, військовослужбовців дуже уважно слідкують за цим голосуванням, і, дійсно, під час всіх зустрічей у Збройних Силах, у бригадах хлопці і жінки, які сьогодні захищають мирний Київ, в тому числі Верховну Раду України, запитували: коли ми зможемо прийняти цей законопроект? Я нагадую, що серед співавторів цього законопроекту є представники всіх, окрім однієї фракції. Цей законопроект наближає українську армію реально до стандартів НАТО. Він робить ту саму градацію сержантських звань, які є в країнах Він дозволить нашим військовим посилити свої позиції на навчання, він дозволить нашим військовим інакше нараховувати заробітні плати, компенсації. Він вводить нові, дуже важливі звання, зокрема начальник медичного пункту бригади, полку, батальйону. І ключове, тут фіксується… Ще хвилину, будь ласка. ГЕРАЩЕНКО І.В. Тут фіксується порядок ведення "Книги пам'яті". Скажіть, будь ласка, хіба в цій залі є тільки 200 народних депутатів, які усвідомлюють важливість і віддати нашу данину живим? І в тому числі зафіксувати, як має правильно вестися Книга пам'яті. Я дуже прошу, знаєте, кажуть, що зараз люди повертаються з Молитовного сніданку, немає більш важливого, не молитися публічно перед камерами, а віддавати наш борг військовим. Зараз в сесійній залі я дуже прошу всіх повернутися до сесійної зали і проголосувати цей законопроект. І ставити його стільки, скільки потрібно, на голосування. Отже, колеги, я зараз ще раз поставлю на повернення. Запрошую всіх в зал. Колеги, голови фракцій! Є, так? Добре, зараз побачимо. зараз побачимо. Отже, колеги, приготувались, так? Перше голосування - за повернення. Перше голосування - за повернення, за реформу української армії. Я прошу припинити дискусії, зайти в зал і зайняти робочі місця. Отже, колеги, з лож поверніться в зал, бо про армію треба говорити не тільки на ефірах, а й підтримувати голосуванням в залі. Це і є наша робота. Отже, перше голосування – повернення, друге – за основу. Я ставлю на голосування пропозицію: повернутись до розгляду проекту Закону 10181 про реформу звань в українській армії. Підтримаємо українську армію, підтримаємо Збройні Сили України. Прошу кожного голосувати уважно і відповідально. Перше голосування - за повернення. Голосуємо. Підтримуємо, колеги. Підтримуємо реформу української армії. Голосуємо. Підтримуємо. Уважно, відповідально, колеги. Голосуємо за повернення. Колеги, 6 голосів. І я бачу, що деякі не голосували в залі,

"Самопоміч" – 15, Радикальна партія – 17, "Батьківщина" – 4, "Воля народу" – 6, "Партія "Відродження" – 3, позафракційні - 30. Отже, колеги, підійшло… бачу, підходять народні депутати, займайте робочі місця. Заходіть, і я вас прошу підтримати. Прошу вас підтримати українську армію, займати робочі місця. Отже, підійшло більше вже як 6 народних депутатів. Прошу всіх приготуватись, під час голосування бути дуже уважними, і справді всіх прошу підтримати. Пане Андрій, прошу підтримати. Перше голосування - за повернення. Отже, я ставлю перше голосування - пропозицію повернутись до розгляду проекту закону 10181. Прошу підтримати реформу Збройних Сил України. Прошу підтримати українську армію. Голосуємо за повернення. Прошу підтримати, прошу голосувати. Голосуємо! Уважно, колеги, кожен голос. Уважно! Повернулися. Тепер уважно! Ставлю проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби) (10181) за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо, кожен голос. Підтримуємо, голосуємо. Прошу проголосувати, прошу проголосувати з техніко-юридичними правками. За-218 І ставлю наступну пропозицію, що проект закону 10181 проголосувати за основу зі скороченою процедурою підготовки до другого читання. Прошу голосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати за основу із скороченою підготовкою до другого читання. Прошу підтримати. За-231 Рішення прийнято. І наголошую, ми проголосували за скорочену процедуру підготовки до другого читання. Наступне питання порядку денного, яке підняла на Погоджувальній раді голова Комітету з питань свободи слова Сюмар Вікторія Петрівна: про призначення на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Відповідно до пункту 20 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить призначення на посади половини складу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення складається з восьми осіб, з них чотири члени призначаються Верховною Радою України. Наразі вакантною залишається одна посада члена Національної ради. Відповідно до вимог Регламенту та пропозицій профільного комітету пропонується наступний порядок розгляду цього питання. Виступ голови комітету – до 10 хвилин, але краще коротше; виступи від депутатських фракцій і груп і виступи від народних депутатів; потім рейтингове голосування в алфавітному порядку; і після завершення рейтингового голосування голосування за того, хто набрав найбільшу кількість голосів під час рейтингового голосування. І я запрошую до доповіді голову Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Сюмар Вікторію Петрівну. Будь ласка. Шановні колеги, буду максимально короткою. Хочу наголосити, що це скликання парламенту не призначало своїх членів до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Та четвірка, яка зараз працює в Нацраді, вона була призначена парламентом минулого скликання. Їхні повноваження завершуються 4 липня цього року, але, очевидно, що ми вже не встигнемо провести конкурс і призначити всю четвірку, тому зараз мова іде про призначення одного члена Національної ради на місце Катерини Котенко (Загорій), яка написала заяву за власним бажанням, що було проголосовано Верховною Радою України у 2016 році. Комітет, у відповідності до своїх повноважень, оголосив конкурс на цю посаду 21 листопада та 5 грудня 18-го року розглянуто було питання щодо відбору кандидатур. Як ви знаєте, кандидатури мають право подавати депутатські групи та фракції, а також всеукраїнські громадські організації. Функції комітету обмежуються тим, аби перевірити документи кандидатів на посаду, чи відповідають вони законодавству України. Загалом було подано 10 заяв кандидатів. Після перевірки документів такими, що відповідають, було визнано 6 кандидатів на посаду члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення – це Глущенко Олександр Леонідович, Лахно Євген Леонідович, Онопрієнко Максим Валентинович, Руденко Валентина Степанівна, Чемес Володимир Михайлович, Шаповалов Андрій Анатолійович. Я думаю, що більшість кандидатів вам знайомі, частина з них присутні сьогодні у залі. Оскільки рішення приймалося швидко, частина людей не встигли приїхати чи то з Луганську, чи то перебувають за кордоном. Я лише хочу наголосити, що станом на зараз робота Національної ради з питань телебачення і радіомовлення є заблокованою після скасування указу про призначення туди Володимира Горковенка, і фактично не може відбуватися ліцензування регіональних телерадіокомпаній щодо цифрових ліцензій, а аналог ми відключили. І це серйозна сьогодні проблема для регіональних мовників. Таке рішення могло би дозволити розблокувати роботу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Я особисто буду підтримувати всіх кандидатів, які відповідають, власне кажучи, цій посаді, і хай переможе сильніший – той, хто збере голоси сьогодні в залі. Але я сподіваюся, що ми зможемо розблокувати роботу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Дякую. Дякуємо, шановна пані Вікторія. Колеги, прошу записатися на обговорення від депутатських груп і фракцій.

Будь ласка, Юрій Павленко запрошується до слова. Шановна головуюча, шановні народні депутати України! Дійсно, я підтримую слова голови комітету профільного про те, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення сьогодні є заблокована, і це, зокрема, було викликано тим рішенням, коли Президент, який полишав свою посаду, зробив таку певну кадрову судорогу і достроково припинив повноваження одного з членів Національної ради, призначивши іншого. Новий Президент відповідним чином скасував ці укази. На мій погляд, і сьогоднішній розгляд даних кадрових пропозицій – це теж є до певної міри судорога парламенту, який фактично вже є у виборчій… у виборчих На мій погляд, було б доречно, якби всіх представників від парламенту ми обирали вже в новому парламенті після відповідних виборів. право Верховної Ради визначатися, як того вимагає процедура. Також хотів би звернути увагу, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення за п'ять років функціонування нашого парламенту жодного разу не прозвітувалася, як того вимагає законодавство, у Верховній Раді України. На жаль, ми так і не заслухали жодного разу Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, яка є важливим органом, тим більше в тих непростих умовах, яких Україна перебувала протягом п'яти років. Тому, на мій погляд, важливо було б все-таки заслухати звіт Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Тим більше, що виклики, які сьогодні є в інформаційній безпеці перед Україною, є надзвичайно великими. Не дивлячись на те, що комітетом неодноразові виїзні засідання були, не не дивлячись на те, що ми неодноразово розглядали ці проблеми, сьогодні є велика загроза, що Українського телебачення і радіо може не бути на Донбасі. Тому що час від часу відключають там чи за борги по електроенергії, чи по інших технічних причинах, коли фактично уряд, не виконуючи своїх обов'язків по захисту національної безпеки, інформаційної безпеки, зводить нанівець всі потуги і всю роботу українських мовників. Саме тому як цей виклик, так і багато інших вимагають від Верховної Ради відповідального ставлення до роботи Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Я впевнений, що вже пішли на вибори, треба йти на вибори, а не займатися черговим намаганням когось призначити в останній день свого існування. Дякую. Дякуємо, шановний пане Юрію. І до слова запрошується Михайло Бондар, він представить позицію фракції "Народний фронт". З місця буде виступати. Будь ласка. Дякую. Бондар Михайло, 119 виборчий округ. Передайте, будь ласка, слово Вікторії Сюмар. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Сюмар запрошується. Будь ласка. Шановні колеги, це реально важливе питання, я хочу на цьому наголосити. Ми вже всі розуміємо, що сьогодні в Україні вибори і політику роблять медіа значною мірою, ця система - система парламенту є системою балансів. Така система балансів має працювати і в Національній раді. Це має бути справді незалежний регулятор і дуже хочеться, щоби це почули, щоби там були фахівці в першу чергу, а не люди, які залежні від тих чи інших політичних груп. Я з повагою ставлюся до практично всіх, кого комітет визначив тут кандидатом. Олександр Глущенко є відомим фахівцем у нових медіа. Пані Валентина Руденко теж створювала свого часу і канал "1+1", з Олександром Роднянським працювала і теж, очевидно, є знаним фахівцем. І адвокат Володимир Чемес, і Євген Лахно, і Максим Онопрієнко, і особливо Андрій Шаповалов, який сьогодні очолює "UA:Донбас" – філію суспільного мовлення на Донбасі, і це достатньо популярна філія сьогодні, яка закриває потреби українського телерадіопростору в такому складному регіоні, яким сьогодні є Донбас. Тому ми будемо голосувати за всіх кандидатів, наша фракція зокрема. І дай Боже, аби знайшлися голоси і ми змогли б призначити сильнішого кандидата. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, не всі фракції записалися, немає… Будь ласка, ще пан Ляшко. Будь ласка, Олег Ляшко представить позицію Радикальної партії. Колеги, інші фракції ще братимуть слово з цього питання? Тоді заключний виступ, будь ласка. 10:59:59 ЛЯШКО О.В. Нацрада з питань телебачення, радіомовлення до останнього часу була контрольована Петром Порошенком і він мав можливість в ручному режимі контролювати редакційну політику телевізійних каналів, впливати на позицію їхніх власників і зомбувати українське суспільство про начебто великі успіхи колишньої влади, яких насправді не було, тому що всі ці успіхи українці кожен відчував у своїй кишені, де пусто, і в холодильнику, який так само порожній, і мізерні зарплати і пенсії. А який телевізор не включи – все добре, живемо прекрасно, і найкращий в світі Президент, найкращий дипломат, найкращий економіст, найкращий-найкращий… і переплюнув Кім Чен Іра і Кім Ір Сена разом взятих. От, хто такий був Порошенко завдяки нашим телеканалам. Чому? Тому що Нацрада могла забрати ліцензію, якби телеканали говорили правду. Тому сьогодні є унікальний шанс виправити цю ситуацію. Ми від нашої фракції рекомендуємо Валентину Степанівну Руденко. Вона була серед засновників каналу "1+1". На жаль, після того, як Валентина пішла з того каналу, він скурвився, і багато брешуть на тому каналі. Я думаю, що, коли Валентина Руденко повернеться в Нацраду, вона наведе порядок, щоб в країні була свобода слова. Але я хочу зразу попередити, що якщо, не дай Бог, парламент не підтримає Валентину Степанівну Руденко, знаного фахівця, ми будемо голосувати за інших кандидатів, для того щоб була незалежна Національна рада, щоб не було впливу там ні порошенківських людей, ні Зеленського, ні усіх інших. Нам треба незалежний регулятор і незалежні ЗМІ, щоб не зомбували народ, не говорили на біле - чорне і на чорне - біле. Тому ми голосуємо за незалежну Національну раду

І Антимонопольний комітет працює на монополізацію олігархами української економіки. І регулятор НКРЕКП – це регулятор монопольного управління енергетикою. На превеликий жаль, це сталося і в галузі телебачення і радіо. Сьогодні найбільші монополії телевізійного інформування належать або ворогу, або олігархам. Немає незалежного регулятора, і скоро не буде. Ми за повне перезавантаження всіх на всіх, тому що це є серйозна ситуація. Інформація – це зброя. І сьогодні ця зброя в руках або ворога, або внутрішнього корупціонера і олігарха. Дякую. Я звертаюся ще тільки до "Блоку Петра Порошенка". Немає бажання виступати з цього питання? Все. Тоді, будь ласка, ще у нас не записалися вчасно "Воля народу". Пан Рибчинський, прошу. Тому що в листі запису було тільки 2 фракції. Але, звичайно, всі фракції мають право долучитись до телеканалів або мовне, це питання національної безпеки. Адже ми розуміємо і попередній оратор сказав, що більшість наших телеканалів, на жаль, в руках тих олігархів, які напряму залежні від Москви. Тому вкрай важливо в Національну раду брати людей, які абсолютно патріотично налаштовані. Серед тих, хто сидить на отій трибуні, я принаймні знаю одну людину, мої вітання. Але група "Воля народу" буде голосувати за всіх, і я поясню чому. Якщо ми сьогодні не виберемо будь-кого, то Нацрада так і не запрацює. Тому обов'язково треба голосувати, звичайно, не двома руками, але бажана присутність, аби всі фракції сьогодні і зараз привели своїх людей в залу і проголосували. Аби Нацрада з телебачення і радіомовлення, нарешті, запрацювала. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тепер я прошу записатися на обговорення від депутатів, і на це 6 хвилин нам надає Регламент. Прошу. Будь ласка, народний депутат Лаврик. М.І. Шановні колеги, я знаю Валентину Степанівну дуже-дуже багато років і співпрацював з нею. І більш демократичного, незалежного, принципового журналіста, громадянина України годі знайти. Тому я її категорично підтримую. Безвідносно до прізвищ, безумовно, шанованих людей, і Валентини Степанівни зокрема, я хотів би сказати, що особисто я виступаю за ліквідацію подібних органів. 150 мільйонів гривень на рік коштує Україні Нацрада з питань телебачення. Я особисто кілька років тому познайомився зі стилем роботи Нацради, з методами роботи Нацради, і з тим, як чітко і тонко владою контролюється Нацрада, і буде контролюватися і новою, беззаперечно. І в такій ситуації я би радив новому Президенту, новому Прем'єру, уряду, новій коаліції, а депутатам зараз це підтримати, 150 мільйонів гривень витратити краще на погашення заборгованості дітям війни, на погашення заборгованості перед тими людьми, які по лікарняним не можуть отримати гроші, тим, кому держава гарантувала кошти на поховання рідних і не дає - це біля 2 мільярдів гривень на сьогоднішній день, - витратити гроші на пристарілих людей, на переселенців, витратити такі гроші на інші соціальні, передусім соціальні потреби. Сьогодні в кожній області, в кожному місті неймовірна кількість недобудованих дитячих будинків, соціальних центрів, перинатальних центрів і так далі. Краще 150 мільйонів гривень витратити на те, щоб вслід за наркоманами зафарбовувати написи на стінах будинків по всій Україні з рекламою наркотиків. Ми сьогодні з вами в умовах дефіциту бюджету, і коли потрібно рахувати кожну копійку, повинні чітко вибудовувати пріоритети і згадувати завжди статтю 1 Конституції України. Там нічого не написано про Національну раду, там нічого не написано про те, що держава, і будь-яка нова влада повинна узурпувати контроль над контекстом телевізійників. Там написано, що Україна є демократичною і соціальною, я підкреслюю, соціальною державою. І коли тягнеться рука розписати ту чи іншу гривню на створення нових органів, зокрема Нацради, антикорупційних, перед тим треба уважно подумати і згадати пенсіонерів, з яких живе на 1 тисячу 400 гривень, живе – це м'яко кажучи, доживає, виживає. І кожну копійку з розформованих районних, обласних адміністрацій, подібних національних рад, інших контролюючих і регулюючих органів, віддати простим людям, щоб вони дожили до буму реформ і змін в нашій країні, коли все буде зашибись. Дякую. Спочатку було слово, і слово не можна недооцінювати. В часи Другої світової війни Левітан виграв війну практично голосом і словом. На початку війни він умів підняти бойовий дух хлопців, хлопців, бойовий дух солдат. В кінці війни він зумів погасити ненависть і агресію. І треба зважити, що зараз у нас в Україні це дуже важливо. Я розумію, що закон і те, що ми будемо зараз голосувати, і постанова, це трохи не про те, це про регулятора, це про менеджмент. Правильно сказані слова: держава не повинна регулювати слово і голос народу. Але при цьому в держави повинна бути національна політика і національна пропаганда, яка враховує загальнонаціональні державні інтереси українців. І на даний момент нам теж важливо не помилитися з регулятором, для того щоб ці повноваження не перейшли в руки Президента, або депутатів, або уряду. Андрія Шаповалова я знаю із часів поїздок в Луганську область, в нього був телеканал "ЛОТ". Це перша людина, яка вийшла із окупованих територій, яка створила медіапростір, який добивав, достукувався до людей на окупованих територіях тоді, коли держава цього не робила. Я вважаю, що ця людина є ефективним менеджером. Ця людина з'єднала Донецьку і Луганську область. На даний час і працює далі із окупованими територіями. Він доносить українську думку до українців, яких зараз намагаються відлучити і відрізати від України. Я вважаю, що ця людина буде гідно представляти і ту посаду, яка буде регулятором. Він буде думати в першу чергу про людей, а не про владу. Вірю в це. За Андрія Шаповала! Будь ласка, останній виступ. Народний депутат Шверк. 11:10:15 ШВЕРК Г.А. Шановні колеги, я хочу звернутися до вас з наступними словами. Найгірше, що може статися, це заблокована робота Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Враховуючи наступні вибори, враховуючи те, що наступна Рада, коли буде обрана, добереться до цього питання, очевидно, не в перший день своєї роботи. Тому, з моєї точки зору, ми маємо зробити все від нас залежне, щоб Національна рада з питань телебачення і радіомовлення працювала. Серед тих людей, які сьогодні кандидатують до складу Національної ради, велика кількість дуже якісних і поважних професіоналів. Тому у мене є заклик до всіх від імені Комітету зі свободи слова та інформаційної політики: будь ласка, проголосуйте за всіх, бо кожен з них є якісним і великим професіоналом: і Саша Глущенко, і Валентина, і Андрій Шаповалов, і інші люди, які кандидатують сьогодні до складу, Прошу проголосувати за всіх кандидатів. Дякую дуже. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, дякую. Шановні колеги, я прошу повертатися всіх до сесійної зали, адже дійсно зараз має відбутися голосування рейтингове спочатку для призначення на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Регламенту буде рейтингове голосування по кожній кандидатурі окремо, у послідовності, визначеній рейтинговим голосуванням. Після цього ми з вами перейдемо вже до обрання уповноваженого і призначення уповноваженого члена Національно ради України з питань телебачення і радіомовлення, і цей кандидат має набрати 226 і більше голосів. Шановні колеги, я прошу всіх повертатися до сесійної зали, займати зараз ваші робочі місця. Я просто нагадаю, що ми будемо голосувати в рейтинговому голосуванні щодо підтримки кандидата за порядком, визначеним алфавітом. Це буде Глущенко Олександр, Лахно Євген, Онопрієнко Максим, Руденко Валентина, Чемес Володимир і Шаповалов Андрій, власне. Ми маємо шість з вами зараз прізвищ, які маємо спочатку визначитися в рейтинговому голосуванні. Отже, колеги, хочу нагадати, я буду називати прізвище, ім'я та по батькові, а ви, будь ласка, визначайтесь щодо підтримки кандидата. Прошу всіх зайняти робочі місця, зайти в зал. Будь ласка, заходимо в зал. Колеги, всі зайняли робочі місця? Будь ласка, голови фракцій максимально змобілізуйте народних депутатів. Нагадаю, що після рейтингового голосування я поставлю на голосування ту кандидатуру, яка в процесі рейтингового голосування набрала найбільшу кількість голосів. Тому прошу під час рейтингового голосування голосувати уважно і відповідально. Отже, в алфавітному порядку буду називати. Перший Глущенко Олександр Леонідович. Прошу голосувати, рейтингове голосування, прошу голосувати.

Третій. Онопрієнко Максим Валентинович. Прошу голосувати, рейтингове голосування. Онопрієнко Максим Валентинович. Прошу голосувати, прошу підтримати.

Руденко Валентина Степанівна. Прошу голосувати.

Чемес Володимир Михайлович. Прошу голосувати. За-84 Прошу заходити в зал через хвилину буде остаточне голосування. Прошу всіх займати робочі місця.

Колеги, в мене просто на табло доходить… воно пізніше доходить. Отже, колеги, прошу приготуватись до остаточного голосування. Прошу, таким чином, найбільшу кількість голосів набрав Онопрієнко Максим Валентинович. І я його кандидатуру зараз поставлю на остаточне голосування,колеги. Зараз уже не рейтингове, зараз уже буде остаточне голосування. Тому прошу всіх приготуватись. Зараз переходимо до остаточного голосування. І я ставлю на голосування відповідно до статті 85 Конституції України, статті 210 Регламенту Верховної Ради України пропозицію про призначення членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Онопрієнка Максима Валентиновича. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. Голосуємо! Голосуємо.

Отже, шановні колеги народні депутати, Онопрієнка Максима Валентиновича призначено членом Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. Давайте привітаємо члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з призначенням на відповідальну посаду і побажаємо успіхів в цій нелегкій роботі. Вітаємо! Колеги, працювати треба! Отже, ми переходимо до наступного розділу – "включення у порядок денний сесії". Я прошу всіх залишатися на робочих місцях, колеги, нікому не виходити! Олено, не виходити! Дуже важливі питання: це і реформа освіти, це і капелани. Ми сьогодні обіцяли на Молитовному сніданку, що ми розглянемо цей закон. Тому прошу всіх зайняти робочі місця. Не виходити, колеги. Приготувалися! Першим ставлю пропозицію включити у порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання капеланської діяльності у Збройних Силах України (10335). Колеги, прошу підтримати капеланів і капеланську діяльність. Прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати. Голосуємо, підтримуємо, колеги, підтримуємо.

За-202 Я ще раз поставлю, колеги. Покажіть по фракціям. Ми сьогодні на Молитовному сніданку говорили, що ми поставимо сьогодні і проголосуємо. Я прошу усіх приготуватися до голосування і взяти участь у голосуванні. Я прошу всіх бути на робочих місцях. Отже, ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону щодо врегулювання капеланської діяльності. Уважно і відповідально, колеги, кожен голос, прошу підтримати, прошу проголосувати.

За-206 Я на завершенні блоку ще раз поставлю. Наступний, колеги: проект Закону про повну загальну середню освіту. Неймовірно наполягає на цьому проекті закону міністр освіти Гриневич і вважає його просто необхідним для продовження реформи освіти. Тому я дуже прошу усіх бути на робочих місцях, не вести дебати під час цього голосування. І прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення 10204 – Закон про повну загальну середню освіту. Прошу голосувати і прошу підтримати. Підтримаємо, прошу підтримати, голосуємо.

За-204 Під час голосування, Ганна, верніться в зал, будь ласка! Колеги! Освіта! Освіта! Голосуйте, будь ласка, а не ходіть по залу під час голосування. Я прошу усіх зайняти робочі місця. Я прошу усіх приготуватися до голосування, колеги. Отже, я ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону про повну загальну середню освіту. І я прошу, колеги, усіх бути на робочих місцях і всіх голосувати. Отже… Сергій, Ігор! Голосуємо. Колеги, займіть місця. Підтримаймо освіту і голосуємо. Підтримаймо, колеги. Голосуємо. Голосуємо. Підтримаємо, колеги. Кожен голос має значення. За-210 Йдемо далі, потім я повернусь. Отже, наступний - проект Закону про державне визнання і підтримку Пласту Національної скаутської організації України (№10184). Прошу проголосувати за включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. За Пласт. Голосуємо.

Я ще раз поставлю. Отже, я ще раз ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону про державне визнання і підтримку Пласту (10184). Кожен голос має вагу, прошу підтримати Пласт, підтримати український молодіжний рух. Голосуємо. Підтримуємо включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Голосуємо.

Отже, наступний. Проект Постанови про внесення змін у додаток до Постанови Верховної Ради України про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв (№ 10295). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Голосуємо, підтримуємо, колеги. Голосуємо! За-239 Рішення прийнято. Наступний: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" (10041). Прошу проголосувати за включення в порядок денний сесії. Прошу підтримати, голосуємо 10041. За-238 Рішення прийнято. Наступний: проект Закону про внесення зміни до додатку № 3 до Закону України про Державний бюджет України щодо фінансової підтримки громадських об'єднань ветеранів

Я ще раз поставлю, колеги. Прошу повернутися на робочі місця. 10003 - щодо фінансової підтримки громадських об'єднань ветеранів, включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо,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

За-245 Рішення прийнято. Наступний 6236-П - проект Постанови про подальшу роботу над законопроектом про внесення змін до статті 41 Конституції України щодо реалізації прав українських громадян на землю, збереження власності на с/г землі в руках громадян України та сталого розвитку села на основі фермерських господарств. Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

Рішення прийнято. Сьогодні, колеги, ми… Я хочу повернутися до питання про освіту і про капеланів. І тому, шановні колеги, я прошу вас зараз всіх сконцентруватись. Я ще раз поставлю включення в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону про повну загальну середню освіту. Надзвичайно важливе питання. Я прошу, кожен голос. Я прошу всіх підтримати реформу освіти. Отже, я ставлю включення в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону про повну загальну середню освіту (10204). Я прошу всіх відповідально проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Підтримаємо, колеги. Підтримаємо реформу освіти. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Кілька голосів, я бачу, не встигли. Я прошу усіх зайняти робочі місця. П'ять голосів для реформи освіти. Я прошу бути на робочих місцях. Я прошу голів фракцій провести профілактичні бесіди, щоб всі брали участь в голосуванні. Отже, я ще раз ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону про повну загальну середню освіту (10204) ми включили в порядок денний сесії для прийняття рішення і перейшли до його розгляду відразу після включення в порядок денний сесії. Хто підтримує цю пропозицію, прошу голосувати і прошу підтримати. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Прошу голосувати!

поставлю ще раз, але ви, будь ласка, беріть участь в голосуванні. Колеги, по фракціям покажіть, будь ласка. "Блок Петра Порошенка" – 78, "Народний фронт" – 62, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 15, Радикальна партія – 17, "Батьківщина" – 9, "Воля народу" – "Відродження" – 5, позафракційні – 30. Колеги, я прошу зайняти робочі місця і підтримати цю пропозицію. Отже, я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону про повну загальну середню освіту (10204) ми включили в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати і прошу підтримати. Дуже уважно, кожен голос має значення. Тому я прошу всіх членів фракцій бути на місцях, голосувати. Прошу голосувати і прошу підтримувати. Голосуємо. Підтримуємо. Голосуємо. Кожен голос, підтримуємо реформу освіти. Рішення прийнято. І заключне, колеги, про капеланів. Давайте так само змобілізуємось. Я ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону щодо врегулювання капеланської діяльності у Збройних Силах України. Прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення про капеланську діяльність. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо, колеги. Підтримуємо капеланів, кожен голос. Голосуємо. За-232 Рішення прийнято. Ми сьогодні включили багато законів – це є успіх. Зараз ми переходимо до наступного питання порядку денного. Це проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Парламентської Асамблеї, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації. Законопроект Чубарова. Колеги, давайте працювати динамічно. Ми встигнемо сьогодні багато прийняти. Я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. За скорочену процедуру голосуємо. Підтримаємо. Рішення прийнято. Запрошую до доповіді народного депутата України Висоцького Сергія Віталійовича, будь ласка. Дякую, пане Голово! Дякую, шановні колеги! До вашої уваги ми надаємо Постанову Верховної Ради про Звернення до міжнародних організацій з питання прав і придушення прав корінних народів Росії. Українці як ніхто інший знають, яким чином Російська імперія, а потім Радянська Союз вчиняв асиміляцію колонізованих народів. Ми знаємо, як забороняли нашу мову, ми знаємо, як знищували українську інтелігенцію. Ми знаємо, що з початку спалення Казані в ХVI сторіччі Росія була тюрмою народів і робила все для того, щоб створити оцей новий вид людини - людини без коріння, людини без Батьківщини, людини без своєї мови, для того щоб підпорядкувати всі народи і Російської імперії, і Радянської імперії закликам та нуждам Москви. Сьогодні продовжується пригнічення корінних народів Росії. В Татарстані, Башкортостані, у Чечні, черкеси, багато інших народів зазнають утисків і по культурним питанням, по питанням власної мови, їм не дозволяється відкривати ані культурні центри, ані сповідувати свою релігію. Їхні активісти пропадають, їхні активісти вбиваються російським режимом. Ми повинні звернути увагу міжнародного співтовариства на права корінних народів Росії і допомогти їм вивільнитися з цієї імперії, з цієї тюрми народів. Ми бачимо, як Російська Федерація роздмухує тему того, що вперше, вперше за всю історію України в нас є парламент, який може захищати національні права українців, нашу мову, нашу віру, нашу національну ідентичність. Давайте зробимо все для того, щоб здолати ці спекуляції Москви на міжнародному співтоваристві, і зробимо все для того, щоб… (15 секунд). Дякую. Зробимо все для того, щоб міжнародне співтовариство не піддавалося на спекуляції Москви щодо національних прав незалежної української держави і нашого народу, а звернуло увагу на те, як корінні народи в Російській Федерації зазнають пригнічення. Будь ласка, голосуємо - "за". Дякую.

ми у зовнішній політиці домоглися дуже багатьох значних успіхів. Але сьогодні ми маємо робити наступальні кроки. Саме такою є наша заява-звернення до ООН, до парламентських асамблей ОБСЄ, НАТО, Ради Європи. Сьогодні ми закликаємо світ звернути увагу на те, що робиться на території Російської Федерації. Як Російська Федерація, яка розповідає про себе, як про багатонаціональну державу і удавану турботу про малочислені народи, насправді Москва проводить курс на асиміляцію корінних народів і національних, переслідуючи тих, хто насмілюється їй протидіяти. У мене в кабінеті висить карта республік Ідель-Уралу, це 6 республік, 12 мільйонів громадян. Одна з них, наприклад, Татарстан. Ми бачимо, наскільки Російська Федерація порушує, зокрема, положення Декларації ООН про права корінних народів. Зокрема, позбавляє реєстрації або оголошує екстремістськими національні товариства, перешкоджає діяльності громадських об'єднань корінних народів. І тому сьогодні, коли 19 народних депутатів, а це представники різних фракцій і груп, зареєстрували це звернення, я вважаю, що в цьому скликанні ми маємо якраз і проголосувати і звернути увагу світу. Саме Україна як суб'єкт має показати те, що ми проводимо солідарність. Один з ще одних свіжих прикладів - це забруднення російської нафти хлорорганічними сполуками, що становить екологічну загрозу народам Татарстану і Башкортостану. І тому сьогодні з цієї трибуни, я хотіла б подякувати тим, хто зараз проживає на території Російської Федерації. Тим представникам корінних народів, які в 2014 році не побоялись виступити і засудити політику Кремля. За те, що вони виступили за територіальну цілісність і суверенітет України. І сьогодні ми, голосуючи за цю постанову, якраз висловлюємо свою демонструємо свою суб'єктність і звертаємо увагу світу на порушені там права. Тому прошу проголосувати також права на тимчасово окупованих територіях і в Криму. Тому, шановні колеги, закликаю вас прийти… Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу, колеги, усіх зайти в зал і зайняти робочі місця. Я прошу, ми маємо зараз високий рівень мобілізації, ми можемо прийняти ряд важливих законів. Важливо бути на місцях, колеги. Ви потім дасте брифінги і потім дасте коментарі. Зараз прошу усіх заходити в зал. Я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця. І прошу усіх підтримати проект постанови. Отже, я ставлю на голосування проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації. Прошу всіх підтримати і прошу проголосувати. Хлопці в ложі, Володя, це важливе голосування справді, поверніться. Прошу голосувати і прошу підтримати, колеги. Кожен голос, дуже відповідально, прошу підтримати, голосуємо,

Очевидно, не всі зорієнтувалися. Зараз зачитаю по фракціям,

Я бачу, що картка не спрацювала, але я прошу всіх зараз бути на місцях, подивитися, кого нема, колеги, і запросити в зал. Я зараз звертаюся до голів фракцій, подивіться кого нема в залі.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 Отже, колеги, перше голосування - за повернення, за повернення. Добре, тоді ставлю ще раз. Тоді, колеги, мені говорять, постанова не ставиться на повернення. Отже, займайте робочі місця, не виходіть з залу, колеги, не виходіть з залу. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту постанови 10125. Прошу проголосувати, колеги, прошу підтримати засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Підтримаємо, колеги, голосуємо. За-212 Ще не всі підійшли. Як тільки ми почнемо виступати, з залу вийде 10-15 чоловік. Будь ласка, не вчіть мене приймати рішення, а краще поможіть депутатів закликати в зал. Колеги, по фракціям, будь ласка. Не виходіть, я вас благаю, не виходіть з залу. "Блок Петра Порошенка" – 83, "Народний фронт" –

Ярослав, дайте більше голосів, це ж можливо. "Відродження" – 3. Колеги, підтримайте, це ж правильне звернення. Позафракційні – 32. Я прошу, колеги, зайняти робочі місця. Отже, пан Чубаров просить слова, щоб закликати депутатів, але, думаю, і так всі розуміють важливість. Пан Чубаров всіх закликає підтримати і проголосувати, колеги, і бути на робочих місцях. Я прошу приготуватись до голосування. І Тарасюк просить всіх підтримати, колеги. І я прошу підтримати перше голосування, повернення до голосування за проект постанови 10125, колеги. Кожен голос має значення. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За повернення голосуємо. Підтримуємо. Голосуємо. Підтримуємо. Кожен голос, хлопці. Кожен голос, прошу підтримати. Уважно і відповідально голосуємо. Підтримуємо. Уважно, колеги. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. За-216 Колеги, давайте я ще поставлю раз на голосування. Не виходьте з залу під час таких голосувань. Пане Чубаров, будь ласка, одна хвилина. Я прошу всіх зайти в зал, подивіться, кого немає поруч. Прошу подивитися, кого немає, і зайти в зал. Україні, відновити свою територіальну цілісність, звільнити Крим, Донбас, нам треба не лише змобілізуватися максимально всередині країни, нам треба об'єднати міжнародних партнерів навколо України, нам треба підтримати підневільні народи Росії, аби щоб вони стали за свою свободу. Отже, голосування за цю постанову - це є безпосередньо ще один крок для деокупації Криму і звільнення Донбасу. Це є ще один крок задля того, щоб змусити Росію перейти межі межі міжнародного права, якщо - ні, то тоді хай ті народи, підневільні народи Росії, вони за нашою підтримкою, за підтримкою міжнародної спільноти, вони отримають свою свободу, і та Росія, яка є агресором і окупантом, в такому вигляді хай перестане існувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, займайте робочі місця. Не виходіть з залу. Колеги-патріоти, не виходіть з залу! Покличте Петренка назад. Отже, прошу зайняти робочі місця. Прошу, колеги, попросіть повернутися, щойно вийшли кілька людей із залу. Я прошу приготуватися до голосування, всім зайняти робочі місця. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Постанови щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації (10125). Я прошу, колеги, максимально змобілізуватися, я прошу проголосувати і підтримати. Почуйте заклик Чубарова, підтримайте Чубарова. Голосуємо, підтримуємо, колеги. Прошу проголосувати за повернення. Голосуємо! Голосуємо, підтримуємо.

і прошу взяти участь у голосуванні. Прошу голосувати і підтримати, за повернення. Голосуємо, підтримуємо, колеги! Підтримуємо! Кожен голос має вагу, кожен голос має значення. Голосуємо, підтримуємо. Повернулися. Тепер я ставлю проект постанови 10125 за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Будьте на місцях, підтримайте, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати! Голосуємо, колеги, підтримуємо. За-234 Постанова прийнята, колеги. Вітаю вас! Тепер, колеги, увага! Увага, прошу всіх! Є величезне прохання від міністра освіти, щоб ми розглянули проект Закону про повну загальну середню освіту. Я можу продовжити на 5-10 хвилин - і зможемо встигнути розглянути. В мене просто прохання до всіх не розходитися і максимально лаконічно. Підтримайте мене, підтримайте, колеги, освіту. І я оголошую про перехід до розгляду проекту Закону про повну загальну середню освіту (10204). І прошу підтримати розгляд її за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо. І я продовжую засідання до 15 хвилин. 11:51:08 За-163 Рішення прийнято. Я запрошую до доповіді спочатку міністра освіти, дуже коротко, потім - голову комітету. Будь ласка, Лілія Гриневич. Шановні народні депутати, шановні українці, всі, хто дивляться цю трансляцію! Ви знаєте, ми розпочали масштабну реформу освіти. Я дякую парламенту, що ми зробили дуже важливий крок і у 2017 році прийняли закон "Про освіту". Розпочалася "Нова українська школа". Закон "Про освіту" – це фундамент. Але для того, щоб будувати стіни і щоб закріпити цю освітню реформу як стратегічний пріоритет держави, нам необхідно прийняти Закон про повну загальну середню освіту це закон нових можливостей, це закон, який спрямований на нову мету освіти. Мета освіти в тому, щоб ми могли дати нашим дітям всі можливості, ті компетентності, які необхідні їм для успішного життя, для їх самореалізації, для розбудови країни відповідальними громадянами. Закон надає в цьому плані нові можливості як для учнів, щоб досягнути такої мети освіти, як для вчителів, як для батьків, і для освітніх управлінців. Кожна новела цього закону розгортає механізми впровадження, яким чином забезпечити те, що закладено в Законі "Про освіту". Наприклад, для дітей дуже важливою можливістю стане побудова індивідуальної траєкторії навчання. В чому це полягає? Наприклад, якщо дитина ходить до музичної школи чи до спортивної школи, вона може зарахувати цей навчальний час і свої досягнення у у шкільний навчальний план. Так само для нас важливо, що батьки можуть звернутися до керівника навчального закладу і гармонізувати ті заняття дитини з її безпосереднім освітнім процесом у школі. Це стосується і домашнього навчання, коли можна зарахувати з відповідним інтервалом результати навчання… Також є розширення можливості впливу батьків на навчальний процес. Сьогодні більше автономії отримають педагогічні колективи і керівники навчальних закладів. Всі ці фактори разом повинні, справді, підняти якість середньої освіти. Закон надважливий. Шановні народні депутати, дуже просимо вас проголосувати його в першому читанні. (Шум у залі) ГОЛОВУЮЧИЙ. Одна хвилина, від комітету Співаковський Олександр Володимирович.

підкреслюю, розширене засідання комітету, де мали можливість виступити абсолютно всі експерти, які мали різні погляди. Абсолютно ми мали повний консенсус. Комітет проголосував за те, щоб ми прийняли його за основу, тільки за основу. Далі я обіцяю, що між першим і другим читанням ми маємо можливість врегулювати всі дискусійні питання, і для цього ми створимо робочу групу (вона фактично вже створена) під керуванням колеги народного депутата Тараса Кременя. Ми зможемо за 2-3 тижні врегулювати ці питання і вийти на друге читання. Це всім нам надасть можливість побудувати нормальний освітній простір в повній загальній середній освіті. Шановні колеги, це прогресивний закон, який фактично формує нову освітню парадигму в загальній середній освіті. Тому прошу всіх проголосувати. Я обіцяю, що ми знайдемо…

Отже, колеги, ми переходимо до прийняття рішення. І я прошу всіх зайти в зал. Я прошу, колеги, всіх зайняти робочі місця. Йдеться про одну з найбільш масштабних реформ, яку ми проводимо, це реформа освіти. Ми зараз маємо великий шанс, щоб посприяти в її продовженні в загальних середніх освітніх Тому я прошу, колеги, бути в цей момент відповідальними за ці реформи, які ми розпочали, бути на робочих місцях. І подивіться, голови фракцій, кого нема, подивіться, кого нема в залі. Запросіть колег, будь ласка, в зал. І я, колеги, ставлю на голосування проект Закону про повну загальну середню освіту (10204) за пропозицією комітету лишень за основу. За основу, ми зможемо доопрацювати. Я вимагаю від усіх зайти в зал і взяти участь у голосуванні. Я прошу всіх займати робочі місця. Колеги, і прошу підтримати реформу освіти, проголосувати за основу, 10204 – за основу. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. Відповідально злагоджено голосуємо, підтримуємо реформу освіти. Голосуємо, підтримуємо. Голосуємо! Гриневич благає просто всіх проголосувати і підтримати. 2 голоси. Займіть робочі місця, будь ласка, не виходьте з залу. Отже, я ставлю перше голосування – повернутися. Отже, увага! 2 голоси. Перше голосування – повернутися до проекту закону 10204. 10204. Прошу проголосувати, прошу підтримати за повернення. Уважно голосуємо, кожен голос. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За повернення. Повернулися. Тепер я ставлю на голосування проект закону 10204 за основу, як просить комітет. Прошу, колеги, усіх взяти участь у голосуванні. За реформу освіти голосуємо – 10204 - проект Закону про загальну середню освіту за основу. Голосуємо. Підтримуємо, колеги. Голосуємо, підтримуємо.

За-229 Рішення прийнято. Колеги, а скажіть мені, ми могли би Пласт проголосувати? Пласт могли би? Колеги, увага, на місці! Я пропоную Пласт і Княжицького проголосувати за швидкою процедурою. Про ювілейне відзначення пам'ятних дат – це те, що ми зверталися, пане Ігор. І Пласт. Отже, я ставлю на розгляд проект закону… Прошу для Пласту всім зібратися в залі. І я ставлю проект Закону про державне визнання і підтримку Пласту (10184). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Голосуємо. Не виходимо з залу, не виходим. Голосуємо скорочену.

Шановні колеги, 62 народних депутати подали цей законопроект. Є офіційне звернення митрополита Епіфанія до всіх народних депутатів підтримати цей законопроект. Я дякую профільному комітету, в якому представники всіх фракцій, які одноголосно підтримали цей комітет: і "Батьківщина", і Радикальна партія, і "Самопоміч", і "Народний фронт". Велике прохання підтримати, тому що фактично отакі законопроекти є в Ізраїлі, є в Штатах, і нам надважливо. Він не потребує додаткового фінансування, він закладає можливість для місцевих органів влади і на центральному рівні підтримувати. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти робочі місця і підтримати українську скаутську організацію Пласт, колеги. Це обов'язок кожного народного депутата зараз, в цю хвилю. Я прошу бути на робочих місцях, переконливо прошу! Ні, переконливо прошу! Я ставлю на голосування проект Закону про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України (10184) за пропозицією комітету за основу і в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Підтримуємо Пласт, підтримаємо українську молодь. Голосуємо за основу і в цілому з техніко-юридичними правками. Голосуємо. За-228 Закон прийнято. (Оплески) Колеги, ювілейні дати приймемо так само, колеги, як відчуваєте? Приймемо. Тоді всі на місцях. Я ставлю на розгляд проект Постанови про внесення змін у додаток до Постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних ювілейних дат в 2019 році". Перше голосування - скорочена процедура. Прошу підтримати. І нікому не виходити із залу. Будь ласка. Скорочена. Прошу всіх заходити в зал, через хвилину голосування. Через хвилину. 12:02:09 За-179 Рішення прийнято. До доповіді запрошується Княжицький Микола. Будь ласка, пане Микола. Дякую. Говоритиму коротко. Комітет на своєму засіданні 15 травня 2019 року розглянув питання щодо внесення на розгляд Верховної Ради України проект Постанови про внесення змін у додаток до Постанови про відзначення пам'ятних ювілеїв і дат. Рекомендував Верховній Раді прийняти постанову за основу і в цілому. Ми підтримуємо Національний педагогічний університет Драгоманова, Подільський державний аграрно-технічний університет - і відзначаємо ювілей від дня народження художника, який народився на Харківщині, Іллі Рєпіна, автора знаменитої картини про козаків, які пишуть листа султану. Дякую і прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на голосування проект Постанови про внесення змін у додаток до Постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році" (10295) за пропозицією комітету за основу і в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Підтримуємо. Прошу підтримати. Уважно, колеги, кожен голос. За-241 Постанова прийнята. Вітаю, колеги! Це були відповідальні і державницькі рішення Верховної Ради України. Але зараз я змушений оголосити перерву на 30 хвилин. І в 12:30 я прошу всіх зайти в зал

Я запросив на 12:30 Прем'єр-міністра України і весь склад уряду. І я прошу усіх народних депутатів заходити в зал для продовження нашої роботи.

Колеги, прошу заходити усіх в

Отже, колеги, перерва завершена. Я хочу повідомити, що я запросив в Верховну Раду України Прем'єр-міністра України і членів Кабінету Міністрів. Привітаємо їх, колеги! І хочу повідомити, що на ваш розгляд вноситься проект Постанови 10341 про відставку Прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана. Відповідно до статі 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить вирішення питання про відставку Прем'єр-міністра України. Згідно з частиною другою статті 115 Конституції України, частиною першою статті 15 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Прем'єр-міністр має право заявити Верховній Раді України про свою відставку. Прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман надіслав до Верховної Ради України свою заяву про відставку 23 травня 2019 року. Відповідно до статті 15 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Верховна Рада розглядає питання про відставку Прем'єр-міністра України не пізніше, ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради України. Згідно зі статтею 115 Конституції України, статті 15 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Прем'єр-міністр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради України. Прийняття Верховною Радою України рішення про відставку Прем'єр-міністра має наслідком відставку усього складу Кабінету Міністрів України. Шановні колеги, пропонується наступний порядок розгляду питання. Перше: виступ Прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана, до 10 хвилин. Наступне: слово для доповіді голові підкомітету Комітету з питань правової політики та правосуддя Наталії Новак, до 5 хвилин. Потім виступи від фракцій і груп, заключне від народних депутатів - 6 хвили, і потім - прийняття рішення. Тобто ми йдемо за процедурою повного читання. І я, колеги, переходжу до розгляду проекту Постанови 10341. І запрошую до виступу Прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана. Будь ласка. Вельмишановний пане Голово Верховної Ради України, шановні депутати Верховної Ради України, дорогі українці! Три роки назад у цій залі ви прийняли рішення підтримати мою кандидатуру на посаду Прем'єр-міністра України. Я сказав про те, що для мене є надзвичайно відповідальним завданням забезпечити в країні стабільність і не допустити в таких складних умовах будь-яких кризових явищ. Перш за все, рішення, які ми приймали, вони стосувалися того, щоб досягти цих цілей. І хочу підкреслити, і подякувати сьогодні кожному українцю за те все, що ми зробили разом. І я абсолютний реаліст, і розумію, що далеко ще не все зроблено в нашій державі, але для того, щоб ми були більш швидкими, більш ефективними, ми маємо консолідувати зусилля не тільки уряду України, а і українського парламенту. В різні часи ми приймали з вами непрості рішення, і дуже часто дуже важкі. Але я хочу сьогодні подякувати кожному депутату Верховної Ради України, який виконував свій обов'язок і приймав державні рішення для того, щоб країна стала сильнішою. Виступаючи з цієї трибуни минулої п'ятниці, я сказав про те, що у нас з'явилася ще одна можливість бути більш швидкими і ефективними. Після виборів Президента України, я глибоко переконаний в тому, що перед нами всіма відкрилися можливості консолідації для прийняття найактуальніших питань порядку денного, і я про це сказав, що ми маємо бути швидкими в прийнятті необхідних рішень, які змінять політичну систему, яка є неефективною. Ми можемо разом об'єднатися і прийняти ті закони, які раніше не змогли знайти підтримку в цій залі. Я вірю в те, що ці будуть економічні закони впливати дуже позитивно на економіку. Ми могли пришвидшити рух України до Європейського Союзу шляхом прийняття нормальних законів, які лежать сьогодні в парламенті і затверджені як наша спільна дорожня карта європейської інтеграції, це були надзвичайно важливі рішення. Але в понеділок Президент сказав про те, що він звертається до уряду з проханням подати у відставку. Так я хочу сказати наступне: я ніколи в своєму житті не тримався за жодну посаду і не збираюсь триматись за посаду. Я подав заяву про відставку, яку ми сьогодні з вами розглядаємо. З іншої сторони, я завжди був відповідальним і ніколи не боявся відповідальності. Всі ці три роки, кожен ранок, кожен день я розумів свою відповідальність за справи в країні. Я розумію, наскільки нам з вами непросто, але, саме головне, наскільки сьогодні непросто рядовому українському громадянину. І кожна людина потребує від нас з вами прийняття рішень і їхню реалізацію. Я вважаю, що відповідальність – це є та якість, яка допоможе нам і в майбутньому стати сильнішими. Але за останні 10 днів пролунало ряд різних заяв, в тому числі почали говорити про дефолт. А що таке дефолт? Це обнулення доходів українців. Це неконтрольована інфляція, це зупинка економічного зростання, це незрозумілий курс національної валюти. І я хочу точно вам сказати, що це не мій сценарій, це не сценарій для українців. Тому що для кожної людини такий сценарій принесе економічні і соціальні втрати. А наше з вами завдання не допустити будь-яких криз в нашій державі, а робити все для того, щоб держава розвивалась, і щоб всі ті зміни, які ми започаткували, не оцінювати сьогодні як полуфабрикат, а завершити впровадженням в дію. Я можу сказати наступне, що я поважаю будь-яке рішення Верховної Ради. Хочу ще раз подякувати депутатам. Пане Голово, хочу подякувати вам. І хочу подякувати кожному українцю. Слава Україні! Героям Слава! І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань правової політики та правосуддя Наталю Василівну Новак. Будь ласка. Шановні депутати, як вже повідомив Голова Верховної Ради Парубій, 20 травня надійшла заява від Гройсмана про свою відставку, Згідно законодавства Верховна Рада розглядає питання про відставку Прем'єр-міністра України не пізніше ніж на 10 день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період. Голова Верховної Ради доручив Комітету з питань правової політики і правосуддя розглянути питання щодо відставки Прем'єр-міністра. Вчора на своєму засіданні, 29 травня, Комітет Верховної Ради розглянув питання щодо відставки Прем'єр-міністра Гройсмана прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України визначитись шляхом голосування щодо відставки Прем'єр-міністра України. особисто для мене це символічно, оскільки на засіданні фракції я єдина голосувала проти призначення Гройсмана на посаду Прем'єр-міністра. Прем'єр-міністр Гройсман сказав, що він покаже як керувати державою, але, вибачте, жодного разу не звітував про результати своєї діяльності перед парламентом. Справедливості раді треба сказати, що Прем'єр-міністр подавав звіт щодо виконання програми діяльності уряду. Але, мабуть, за домовленістю більшості депутатського корпусу, керівництва Верховної Ради ці питання не вносились у порядок денний Верховної Ради. Таким чином, парламент був позбавлений своєї основної функції – парламентського контролю, що свідчить про нищення парламентаризму в Україні. Парламент не повинен бути ні придатком Адміністрації Президента, ні придатком Кабінету Міністрів України. Таким чином, я хочу сказати, що коли нищиться парламентаризм, це неприпустимо в жодній демократичній країні світу. Але враховуючи, що це питання, все ж таки, політичне і при відставці уряду, на жаль, ми не будемо оцінювати реальні досягнення, здобутки або недоліки уряду, тому саме комітет і визначився рекомендувати депутатам Верховної Ради визначитися кожному окремо, кожній депутатській фракції шляхом голосування щодо відставки Прем'єр-міністра Гройсмана. Дякую вам. І ми переходимо до виступів від депутатських фракцій і груп. Прошу провести запис для виступів від фракцій і груп.

Уряд ринковиків, а на ринку є правило: клієнт завжди правий, а якщо клієнт не правий, дивися правило №1 – "клієнт завжди правий". Таке враження, що уряд з очільником ображені. Не треба ображатися на людей. Люди зробили свій вибір, і це означає, що вони праві. Люди оцінили свій стан, не дивлячись на доповіді, свого гаманця, своєї кишені після того, як вони заплатять всі комунальні послуги, вийдуть із супермаркету, заправлять автомобіль. Для них це є реальна оцінка економіки країни, і вони тут праві. Люди також зараз вводяться в оману цією всією метушнею навколо відставки, бо не всі знають, що уряд, як би сьогодні не відбулося голосування, буде виконувати свої обов'язки до вступлення в дію і в повноваження наступного уряду, несучи відповідальність за виконавчу владу в країні. І це також важливо знати, бо в нас є спадкоємство влади в країні, бо це - демократія. Люди розуміють, а, може, деякі і не знають, що багато обіцянок не виконано: обіцянки про збільшення надходжень до бюджету з митниці, діра залишилася і наповнює кишені тих, хто грабує українську державу; Закон про... на податок на виведений капітал, який би мав підтримати малих і середніх підприємців для того, щоб вони стали інвесторами свого бізнесу, а це і зрозуміло, що і української держави. І ще одне, шановні колеги. Ми з вами ні разу, на жаль, в умовах демократії і парламентсько-президентської республіки не чули звіту українського уряду в цій залі, а це є важлива річ для того, щоб оцінити, дати вотум довіри або недовіри уряду. І якщо цей уряд демократичний, він має прийти із звітом скрупульозним своїх перемог і поразок, проблем і невиконаних речей, можливо, з рекомендацією для наступного покоління, і отримати вотум довіри або недовіри у цьому залі. І піти, звичайно, з вотумом недовіри – це непросто, тому не треба кидатися заявами, треба прийти зі звітом і показати людям, що ж ми сьогодні маємо в країні, оце було б чесно, зрозуміло і демократично в президентській, парламентській республіці. Дякую вам. Від Радикальної партії Олег Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда голосує за відставку Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Поясню чому. Перше. Хвалені і розказувані темпи економічного розвитку, які начебто демонструє Україна, насправді, нижчі, ніж загальносвітові. Ми продовжуємо сидіти в економічній ямі. Замість радикального економічного прориву проведення політики сировинної залежності із жалюгідного виживання. Сліпе копіювання і виконання вказівок ззовні, зокрема Меморандум валютного фонду, внаслідок цього країна на порозі дефолту. От до чого довело сліпе виконання вказівок Міжнародного валютного фонду. Сировинна структура економіки. Коли хвалитесь зростанням експорту, але якщо подивитися в структурі експорту, це сировина. Немає промислової політики, нема підтримки національного виробництва, немає доступних кредитів для національних виробників, копійчані підвищення зарплат і пенсій не перекривають зростання тарифів, зростання цін, зростання комуналки. Зовнішнє управління, коли ходять по всьому світу, позичаються і кажуть: там взяти, там взяти, там позичити, а інакше дефолт і не виживем. Замість принизливого жебракування по всьому світу, Україні треба нова економічна політика, і саме її ми пропонуємо. Припинити торгувати землею, сировиною і дешевою робочою силою. До речі, оцінка роботи і Президента Порошенка, і нинішньої влади – це мільйони українців, які за ці роки виїхали за кордон. От і справжній вирок тій економічній політиці, яка проводиться останні роки, коли українці не можуть знайти роботи у рідній країні. Ми пропонуємо інший план розвитку. Ми вимагаємо від Президента Зеленського скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ. Ми вимагаємо перегляду Державного бюджету, вичистить вичистить звідти всі корупційні схеми, які були вставлені колишнім Президентом, і вивільнені ресурси спрямувати на збільшення заробітних плат і пенсій. Не подолана корупція на митниці, в офшорних гаванях, у податкової. Це ті ресурси, які повинні служити на українців. І ключове. Я вважаю, Володимир Борисович, абсолютно безвідповідально у кризовий час писати заяву вам і йти у відставку. ви тут же взяли написали заяву. А завдяки кому ви тут сидите? У вас же коаліція була, у вас парламентська більшість була. Чого ж ви в них не спитаєте, а виконуєте команди тих, хто ніякого відношення у парламентсько-президентській республіці

ті свої повноваження, які передбачені Конституцією, а парламент виконував свої. Нам треба новий парламент, для якого пріоритетом, і для нового парламенту, для нового уряду пріоритетом – зростання економіки і добробут українців. Від фракції "Народний фронт" до виступу запрошується голова фракції Максим Бурбак. Будь ласка. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман подав у відставку після заяви і звернення Президента. Новий Президент не подав кандидатури на нового Прем’єр-міністра, адже Рада розпущена. І тому вважаємо, що Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повинен далі працювати, адже не можна допускати хаосу в економіці і вакууму у виконавчій гілці влади. "Народний фронт" не підтримує відставку Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Дякую.

Шановні колеги, уряд! Я хочу нагадати 5 "найголовніших", в лапках, досягнень цього уряду. перше – це, безумовно, та мегакорупція, корупція, завдяки якій наша країна ввійшла до переліку світових держав-лідерів. Це велика ганьба для кожного. Друге – це тотальне зубожіння людей. Шановні, пенсія – 54 долари. І це після той хваленой реформи, про яку ми тут всі чули. Слухайте, та якщо зараз вийти на вулицю і спитати у пенсіонера, що він думає про уряд Гройсмана, то цензурної лексики, я гадаю, що ми не почуємо. Шановні колеги, за ці 3 роки позбавлена майже кожна родина в нашій країні захисту дітей, сімей з дітьми, захисту будь-якого з боку держави. Третє: еміграція. Та у нас зараз загроза національній безпеці – це міграція молоді, яка масово виїжджає з країни. Але, на жаль, ми від уряду жодного разу не почули, що вони пропонують, як вони бачать сьогодні дотримуватись плану захисту молоді та дотримання плану створення нових робочих місць. А що можна сказати про тарифи і субсидії? Та те, що це ганьба. Ганьба, коли людей сьогодні позбавили права сплачувати дах над своєю головою, позбавили права жити в своїх домівках та ще після цього тут коаліція прийняла рішення про те, щоб і штрафи з 1 травня вводити. Довести країну до боргової ями по житлово-комунальним тарифам. Слухайте, а реформи? Реформа здравоохранения, освітня реформа, охорони здоров'я, пенсійна реформа – та це ж був експеримент, експеримент з подачі уряду, прийнятий тут коаліцією. І тому, по-перше, треба нести спільну сьогодні відповідальність. І ті, хто захищають сьогодні уряд, то, будь ласка, підіть і скажіть це кожній людині, що ви підтримуєте все те зубожіння, все те знущання над людьми, яке ми бачили останні 3 роки. І це було вперше в нашій країні, коли уряд не виконував рішення Конституційного Суду України, коли ми виграли рішення щодо захисту ветеранів Великої Вітчизняної, щодо захисту чорнобильців, щодо захисту пенсіонерів, але ж уряд він не мав не мав це на увазі, вони ігнорували. І це приклад тої приступної бездіяльності, разом з приступною.... Будь ласка, 30 секунд. а як ви ставитесь до заяви міністра соціальної політики, який дозволив собі, телеканалу ВВС на весь світ ображати людей, которые сьогодні проживають на неконтролюючій території? Ви сором'язливо мовчите останній... Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" до слова запрошується голова фракції Артур Герасимов. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, шановні українці! Сьогодні зранку на своєму засіданні фракція партія "Блок Петра Порошенка" ухвалила рішення не підтримувати відставку Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Країна перебуває у турбулентному стані після проведення президентських виборів. На жаль, новообраний глава держави почав свою каденцію за антиконституційних рішень та вкрай сумнівних кадрових призначень. Такі дії вже позначаються на внутрішні стабільності фінансової і безпекової систем та на відносинах з ключовими союзниками. Ухвалення рішення про відставку Прем'єра у нинішніх умовах несе шкоду та загрозу для воюючої країни і може привести, давайте говорити відверто, до колапсу національної економіки. Необдумані заяви про дефолт вже призвели до загрозливих наслідків – інвестор йде з України. Залишити в такий час без очільника виконавчої влади вкрай безвідповідально по відношенню до держави і, перш за все, до її громадян. Хочу наголосити, хто не знає, після відставки Прем'єра юридично жоден виконуючий обов'язки не має права підписувати рішення уряду. Це означає паралізацію і параліч виконавчої гілки влади на невизначений термін, бо досі невідомо, коли нова парламентська коаліція зможе затвердити нового Прем'єра і Кабмін. При цьому варто пам'ятати, що нинішній рік один з найвідповідальніших для співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, бо Україна має сплатити значні відсотки за зовнішнім боргом, який набирала купа передників. Дякую за увагу. Шановні колеги, ми всі з вами розуміємо, що зараз, при будь-якому розкладі голосування, цей уряд залишиться працювати до того моменту, поки наступний парламент не створить коаліцію і не подасть нові кандидатури Прем'єр-міністра на те, щоб у нас з'явився новий уряд. Тому в певній мірі сьогодні це буде голосування, яке знову продемонструє, чи готовий парламент вибачатися, чи готовий парламент показувати людям, що він готовий на якісь переміни. Чи є сьогодні ті результати, якими можуть пишатися і урядовці, і більшість в парламенті? Я переконаний, що відповідь на ці питання вже дали люди під час останніх виборів. і під час наступних виборів вони, думаю, закріплять цей результат на голосуванні. Звичайно, що це відповідь, яка логічна після підвищення тарифів, після медичної реформи, після ще багатьох розмов про реформи, які люди відчули лише зниженням їх можливостей, коли вони йдуть в магазин, в аптеку, коли збирають дитину до 1-го вересня. Люди втомилися чекати, коли їх почують. І сьогоднішнє голосування, дійсно, не змінить склад уряду до моменту, поки не сформується новий парламент. Лише з'явиться позначка – виконуючий обов'язки. Але ще не пізно і для уряду, і для парламенту змінити цінності. В першу чергу нагадати, собі в першу чергу, що Україна – це соціальна держава. Поверніть пільги ветеранам, поверніть пільги чорнобильцям, вже є рішення навіть Конституційного Суду, виведіть рівень зарплат і соціальних платежів хоча би на рівень декількох прожиткових мінімумів, щоб людина не думала, чи може вона вижити і сходити в аптеку, чи може вона придбати собі їжу. Сьогодні це для багатьох розкіш. Тому, коли зараз будуть багато з моїх колег не голосувати, розповідаючи, що вони за стабільність, так, на жаль, це стабільність в поганих справах для країни і для людей. І сьогодні, голосуючи, ви ще раз покажете вашим виборцям, чи готові ви щось змінювати. Тому я особисто буду підтримувати відставку Кабінету Міністрів. Вважаю, що потрібно змінювати наше відношення в країні до… …Вважаю, що потрібно змінювати відношення до соціальних питань. На жаль, переграли сьогодні і більшість парламентська, і Кабмін самі себе – отримали результат. А в результаті написано: вас обирали люди, і тільки для людей ви повинні працювати. Дякую. Шановні колеги, шановні телеглядачі, наша фракція не голосувала за призначення цього уряду, і це природно, тому що ми в опозиції. І я думаю, що зараз треба, принаймні зараз, в останні 2 місяці роботи цього парламенту, провести чесну розмову, а чому, власне, уряд опинився в такій ситуації? Володимире Борисовичу, вам треба було подавати у відставку не після виборів президентських, вам треба було подати у відставку одразу, як тільки розпалася коаліція. І ви це чудово розумієте, що працювати Прем'єр-міністром, прикриваючи, як фіговий листок, всі ті оборудки, які творяться за вашою спиною і спиною окремих міністрів, бо я не хочу всіх чорнити, є чудові міністри в уряді. Але те, що твориться в країні під прикриттям, що це робить уряд, було б чесно заявити про свою відставку, як тільки стало зрозуміло, що коаліції немає. Це перший висновок, який повинен зробити цей парламенті і який повинен зробити наступний парламент, який буде сформований. Друге. У нас, дійсно, парламентсько-президентська республіка. Уряд не може бути продовженням Адміністрації Президента. Ви не можете приймати участь ні в яких ситуативних кімнатах, з яких потім зникають якісь комп'ютери, сервери з якоюсь інформацією. Ви є голова уряду, і ваша позиція є позиція парламенту. І Президент вас подає тільки виключно, коли 226 голосів є в парламенті за ваше призначення. От якби ви тоді подали у відставку, це була б відставка. Де Президент, який повинен бути присутній під час відставки уряду? Бо це не іграшки. Відставка уряду - що далі? Хто виконує обов'язки Прем'єр-міністра? Що далі відбувається з країною за ці два або три місяці? Тому, забігаючи наперед, щоб ні у кого не було ілюзій. Я вже сказав, ми не голосували за цей уряд, тому ми маємо, на відміну від вас, хто тепер ховається, розбігаються по різних фракціях, розказують, що це була політика уряду, а не Президента. На який зараз ефір не підеш, виявляється, у нас уряд в усьому винуватий, а не Президент був. Ми будемо голосувати за відставку цього уряду, але ключове не це. З якими висновками вийде країна після цих років існування уряду без коаліції? Невже не соромно було залучати Януковичів до голосувань по ключових питаннях. після Революції Гідності збирати голоси тих, хто керує фракціями Януковича, а потім у нас з'являлися схеми "Роттердам плюс", "Дюссельдорф плюс", від яких страждають мільйони українців. Саме тому наше рішення виходить саме з цього. І це голосування повинно бути дзвінком будь-якому наступному уряду, і Президенту. Дякую. Дякую. І я запрошую від групи "Воля народу" слово народного депутата Рибчинського. Мій виступ, шановні колеги, буде мабуть найкоротшим, він абсолютно увійде в регламент, він буде менше 3 хвилин, я думаю, менше хвилини. Єдине, що я можу сказати, що нема у нас у нас парламентсько-президентської республіки, і всі це знають, у нас республіка де-факто президентсько-прем'єрська. Бо одні керують через свої інструментарії - через обласні адміністрації, другі - через бюджет, який мають, і так далі. Я хочу сказати вам, що група "Воля народу" не голосуватиме за таку відставку уряду Гройсмана. Не голосуватиме, тому що, що це за відставка, коли жоден з міністрів нам не звітував, скажіть, що це за відставка? Невже у вас немає питань до міністрів цього Кабінету Міністрів? У мене дуже багато, наприклад, до віце-прем'єра Кубіва. Чому реформа інтелектуальної власності пробуксувала? Ми один закон прийняли - і все.

Кабміну у Верховній Раді. Тому ми не голосуватимемо, ми чекатимемо, коли цей уряд прозвітує і коли нам буде дано вдосталь часу для запитань, і критики діяльності, і бездіяльності уряду Гройсмана. Дякую. Дякую вам, колеги. І зараз виступи від народних депутатів - 9 хвилин. Прошу провести запис на виступи від народних депутатів.

Осуховський Олег Іванович передає слово для виступу Головку Михайлу, будь ласка. Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", Тернопіль, 164 виборчий округ. Шановні депутати, шановні українці, шановні глядачі! Сьогодні ми заслуховуємо питання відставку уряду Володимира Гройсмана, хочу сказати наступне. Цей уряд під керівництвом Володимира Гройсмана, вам вдалося побудувати дві України. Одна Україна – це Україна дуже заможних, успішних, багатих олігархів, наближених до них осіб, які себе прекрасно почувають, які отримують, такий як Косюк, з державної дотації, підтримки більше півтора мільярди доларів, за часи вашого правління. Друга Україна – це країна злиднів і бідності. Це країна, коли селяни не мають можливості реалізувати свою продукцію, це коли вони за копійки продають молоко. постанову про регулювання цін продуктів товарів першої необхідності, це коли вони не можуть платити за комунальні послухи, і сьогодні борг зріс в шість разів, становить 80 мільярдів гривень. Натомість у вас є інша країна, яку ви побудували: країна для заможних дуже таких мажорних керівників, як Коболєв, Вітренко, які знахабнілі чиновники, які собі умудряються під вашим прикриттям призначати собі премії космічні, півтора мільярда гривень заробітні плати, на які вони не заслуговують, і не нести жодної відповідальності. І сьогодні така структура, як Держаудитслужба, не може перевірити цю компанію, бо їх просто не допускають. А ви цього не помічаєте, ви цього просто не бачите. І тому, дійсно, ви побудували дві країни: одну країну - для олігархів, для вашого друга Ахметова, якому віддаєте за безцінь "Теплокомуненерго", віддаєте "Обленерго", інші приватизовуєте стратегічні об'єкти; а натомість друга країна - яка не має роботи, це мільйони наших українців, які виїжджають на заробітки, моїх родичів, близьких людей, які не можуть знайти собі можливості реалізувати себе в українській державі, ви сьогодні позбавляєте майбутнього їх і їхніх сімей. І сьогодні вони є основним інвестором нашої держави. Понад 10 мільярдів доларів у рік заводять в Україну не ваші ефемерні інвестори. Де інвестиції? Немає іноземного інвестора. Українці – основний інвестор, а ви зареєстровуєте закони, яким хочете оподатковувати наших заробітчан. Натомість "Свобода" пропонує інше: давайте підтримувати, давайте інвестиції заробітчан вважати як інвестиціями і не оподатковувати їх. Давайте поставимо на голосування закони про антиолігархічний пакет законів, які вимагає "Свобода"; давайте ліквідовувати офшори, поверніть їх сюди в Україну. Провалені всі реформи: податкова реформа, Міністерства фінансів, митної реформи. Кругом одна корупція, і ніхто цього не помічає, і ніхто цього не бачить. І тому, звісно, що "Свобода" буде голосувати за відставку уряду Гройсмана, вважаючи одним з найгірших урядів в історії України, хіба Азаров ще вас переплюнув. Дякую. Остап Єднак, політична партія "Сила людей". Шановні колеги, я думаю, сьогодні, в переддень парламентських виборів, нам потрібно проявити, в першу чергу, повагу до українського виборця. Так, звичайно, було б дуже добре з цієї трибуни покритикувати уряд, пожурити уряд за всі людські біди. Але я думаю, це буде неповага до нашого виборця, коли ми вдаримося в огульний популізм і просто будемо з цієї трибуни брехати, що все погано, все не так, що в усьому винен уряд Давайте ми, все-таки, з повагою віднесемося, в першу чергу, до виборців, і скажемо, що за останні три роки проведено багато реформ. Парламент України прийняв багато законів і в частині децентралізації, і в частині екологічної політики, в частині медичної реформи, інфраструктури, євроінтеграції. І саме по цих напрямках я хочу сказати, що уряд Гройсмана і міністри відпрацювали добре, у деяких позиціях дуже добре. Ми реально проводимо реформу в екологічній політиці, в природо-заповідному фонді, ми впровадили процедуру оцінки впливу на довкілля, впроваджуємо стратегічну екологічно оцінку, ми будуємо дороги, це зрозуміло, і наш курс на євроінтеграцію триває. Але також є проблеми з урядом Гройсмана: проблеми і повний провал по Міністерству окупованих територій та питаннях внутрішньо переміщених осіб – повний провал; невикористання коштів міжнародної допомоги і донорської допомоги, бюрократичні перепони, незабезпечення житлом переселенців, це двійка; лісове господарство, Володимир Борисович, ви знаєте відповідь, це – двійка; питання будівництва каскаду ГЕС на Дністрі. Скільки раз я ходив до вас на засідання уряду? Не було належної реакції – двійка! І Слава Богу, що ще не побудували ці гідроелектростанції. Накопичувальна система пенсійна. Ми в парламенті проголосували, що це потрібно втілити – не зроблено! Де механізм запровадження ринку землі? Не зроблено! Де законопроекти, план Маршалла для України? Скільки разів ми з моєю колегою з Ганною Гопко, з литовськими партнерами об'їздили ключові столиці світу! Ми просили від уряду: дайте конкретні інвестиційні проекти, проведіть належну роботу з міжнародними донорами! Процес засвоєння коштів міжнародної фінансової допомоги – близько 30 відсотків ефективність, мільярди доларів євро не потрапили, інфраструктура українська не була збудована двійка! Тому моя оцінка уряду в середньому це три з плюсом. Я не буду голосувати за відставку уряду Гройсмана, тому що це безвідповідально по відношенню до держави. під час інавгурації чули тут з трибуни від новообраного Президента величезну купу загрозливого популізму. І я не беру участь в цій злочинній діяльності. Дякую. Передає Бєльковій. Бєлькова, включіть мікрофон, будь ласка, подивіться, чи ваша карточка є на місці.

прем'єрства, особливо те, що стосується енергетики. І скільки б не сварили, тим не менше, сьогодні ринок газу працює, є певні конкурентні переваги у ньому, і я цим дуже пишаюсь. Ми починаємо розбудовувати видобуток газу, і це є велике надбання як уряду, так і парламенту. Разом з тим, я переконана, ви вийдете з цієї зали і підете далі працювати разом з урядом. І мені би хотілося, щоби першим питанням, на яке ви скликали нараду всього уряду, була підготовка до впровадження ринку електроенергії. Шановний Володимир Борисович, ми провели за останні тижні низку консультацій з усіма учасниками ринку електроенергії і споживачами. Якщо не повірите мені, я прошу вас зібрати споживачів на рівні малого підприємства, середнього, великого і переконатися, що насьогодні вони в абсолютному хаосі, вони не розуміють, наскільки вони будуть в змозі купити більш дешеву енергію, які ціни будуть на балансуючому ринку, чи має право НКРЕКП встановлювати граничні межі, чи ні. Цього всього сьогодні немає. І я не знаю, як вас інформують, я вас прошу окремо переконатися, що у моїх словах є правда. Є багато реформ, які надскладні, але не завжди ми їх імплементуємо таким чином, як було задумано в цілком правильному законі. Тому сьогодні я наполягаю на тому, що нам треба об'єднати наші зусилля і підвести критичному як фактично дві компанії, які 80 відсотків ринку сьогодні собою представляють, які генерують енергію, як вони будуть продавати електроенергію великим споживачам, малим, яким чином буде захищено населення. Ще ніхто не бачив постанов, які були прийняті на останньому засіданні уряду. Все це викликає величезну паніку. Сьогодні енергоринок оголосив публічно, що вони уже закривають всі свої угоди з 01.07. Хто буде платити "зеленим"? Хто буде викупати всю всю генерацію, яка буде продукуватися в системі? Чи будуть блекаути? Ну, мені здається, що це одна з тих реформ, де ми маємо дуже серйозно підійти до кожного технічного і фінансового питання. Економіка не зможе витримати, якщо вся електроенергія буде продаватися по балансуючому ринку. Там ціни будуть зашкалювати. І повинні ми зібратися, щоб ввести обмеження для цього, або відтермінувати ринок. Дякую. І заключний виступ, залишилась одна хвилина. Парасюк, одна хвилина. І, колеги, переходимо до голосування через одну хвилину. Острікова, одна хвилина. Шановні колеги, ми сьогодні з вами розглядаємо історію про безвідповідальність, тому що Президент тільки отримав символ влади - одразу вирішив відмежуватися, попросив, щоб Прем’єр-міністр написав відставку. сьогодні Президент переклав відповідальність на Прем’єр-міністра, Прем’єр-міністр перекладає на парламент. А нам не потрібні емоційні заяви, нам потрібна стабільна робота, і в першу чергу нам підкажуть цифри про роботу уряду Гройсмана. Я хочу вам сказати, що зростання ВВП за 2016-2018 роки було повільнішим від швидкості зростання світового ВВП, а значить, наше відставання від світу збільшилося. Зростання митних зборів завжди було повільнішим за зростання імпорту протягом 2016-2018 років, зокрема, зростання імпорту в 2018 році було 15,2 відсотки, а зростання митних платежів у доларовому еквіваленті - 9 відсотків. Що це означає? Що навіть не весь легальний імпорт оподатковувався. Це означає, що всі заяви про боротьбу із схемами на митниці, про боротьбу із контрабандою, про 100 мільярдів гривень, які мали надійти в бюджет до кінця 2018 року, виявилися лише гучними гаслами. Я справді вдячна Володимиру Гройсману… Справді вдячна Володимиру Гройсману за те, що він почав розподіл ДФС і почав створення Державної митної служби. заважати силовики в цих ваших намірах, але чому ви не вийшли сюди на трибуну і не сказали, що вам по митниці заважають люди з Генеральної прокуратури чи з СБУ? Це значить, що ви були з ними заодно, якщо ви не знайшли в собі волі і не стали відповідальним лідером, і не розкрили всі ті схеми, про які вам було відомо. Тому, будь ласка, прозвітуйте за ці три роки. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, ми завершили обговорення. Я прошу Артура Герасимова підійти. Артур Герасимов, я прошу підійти. І, колеги, я прошу приготуватись до голосування і зайти, запросити депутатів у зал. Отже, колеги, перед голосуванням я хочу висловити свою позицію. І хочу вам сказати, я поважаю рішення Прем’єр-міністра України про відставку. Разом з тим, я глибоко переконаний, що в ці важкі для країни часи нам вкрай необхідно зберігати стабільність і в Верховній Раді України, і в уряді, поки хтось зробить експерименти над країною. Я вважаю, у цей період великих економічних викликів уряд має працювати,

що країна стабільна, що економіка працює. І я впевнений, для того необхідно, щоб уряд і Прем’єр-міністр продовжили свою роботу. Тому я буду голосувати "проти", і закликаю всіх народних депутатів. я ставлю на голосування відповідно до статей 85-ї, 115-ї Конституції України, статті 15 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" на голосування для прийняття в цілому проекту Постанови (реєстраційний номер 10341) про відставку Прем’єр-міністра України Гройсмана Володимира Борисовича.

За-97 Рішення не прийнято. 63 – проти. По фракціях прошу показати.

Володимир Борисович, члени Кабінету Міністрів, закликаю вас і надалі системно працювати для розвитку України. І я надаю ще 3 хвилини для виступу Володимиру Борисовичу Гройсману. Будь ласка. Шановні колеги народні депутати, перш за все я дякую за ваше рішення. Я сказав, що до будь-якого рішення я віднесусь з повагою. Більше того, моє рішення було не емоція, а позиція. І ще одне дуже важливе. Я ніколи в своєму житті не скидував ні на кого відповідальність. З раннього віку моя відповідальність була переді мною і свою відповідальність я відчуваю. Я чую багато критики на нашу адресу. Деколи вона є справедливою. Чи ви думаєте, я не розумію, наскільки складні питання сьогодні в нашій країні? Наскільки людям сьогодні непросто? Чи ви думаєте, просто бути Прем’єр-міністром коаліційного уряду, якому потрібно знаходити консенсусні рішення, які забезпечують стабільність? Чи легко сьогодні обслуговувати державний борг, який в цьому році тільки ми маємо повернути 417 мільярдів гривень – це третина державного бюджету? Але, разом з тим, я абсолютний реаліст і знаю, що ті кроки, які ми робили, вони розпочинають зміни, і ці зміни можуть бути швидшими, якщо парламентські фракції, в незалежності від своєї приналежності політичної, будуть об'єднуватися і голосувати. І це, я вважаю, саме головне завдання. Наступне. Послухайте, скільки можна плодити цієї ненависті? Деякі виступи, вони є абсолютно штучними. Ми ж знаємо з вами один одного. Що ви позиціонуєте дехто перед телекамерами і хочете виглядати краще, ніж є ви насправді? (Оплески) Що ви сьогодні розповідаєте про вашу критику, якщо ви зовсім по-іншому діяли? Більше того, представники влади минулого, я тільки 3 роки є Прем’єр-міністром країни, в той час як дехто десятками років є у владі, і я сьогодні борюся з тим, що саме ви створили: і конфлікт на Донбасі, і підірвали економіку, і знищили соціальну політику держави. І сьогодні ми маємо це все вигрібати після вас! Я ще раз хотів би наголосити: для мене Україна - це не просто місце на карті, це велика європейська, 45-мільйонна країна, в якій є 45 мільйонів живих сердець, які хочуть жити краще, які хочуть жити по-людськи. І від вас це теж залежить. Я розумію, що ви сьогодні розвиваєте свої легені, штовхаючи повітря в інформаційний простір. Займіться тим, щоби голосувати своїм серцем, щоб кожен відчув вашу відповідальність перед країною. Я таку відповідальність відчуваю. І ще одна річ. Люди критикують парламент, і сьогодні я зрозумів чому, і чому іноді люди говорять, що вони не поважають парламент. Тому що дехто не поважає сам себе. Ви сьогодні говорили не про Україну, ви сьогодні говорили про себе. Для вас найбільш важливо, для деяких, важливо ваш мандат, ваш рейтинг, ваш значок, ваша недоторканність і багато-багато іншого. А для мене важлива Україна, українці, бо я хочу тут жити, я хочу тут я хочу, щоби на вулицях, коли я зустрічаю людей, вони посміхались, а не плакали. А якщо і будуть плакати, щоб це були сльози радості. Слава Україні!

до аграрного блоку, в якому першим стоїть проект постанови 6236, якій ми внесли. Але у мене до залу одне прохання, щоб ми протягом 2 хвилин проголосували дві ратифікації. Якщо буде воля залу, якщо буде воля залу, за 2 хвилини, швидко, без обговорень. Отже, зараз я хочу повідомити, що в парламенті… Прошу всіх заходити в зал! Що в парламенті присутні члени Конгресу і Сенату Сполучених Штатів Америки, які приїхали в Україну для Молитовного сніданку. Я прошу привітати наших гостей, наших друзів і наших соратників. Вітаю!

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії…

Нема голосів для перенесення. І тому ми заходимо в блок питань аграрної політики. І я першим ставлю проект постанови, який ми включили в порядок денний з блоку аграрних питань, про подальшу роботу над законопроектом про внесення змін до статті 41 Конституції України щодо реалізації прав українських громадян на землю, збереження власності на сільськогосподарські землі в руках громадян України та сталого розвитку села на основі фермерських господарств. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо за скорочену.

Колеги, я ще раз прошу. Ми не встигнемо до обіду розглянути. У нас не буде шансів прийняти, якщо ми не проголосуємо за скорочену процедуру. Я ще раз ставлю пропозицію, щоб проект постанови 6236 ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. За скорочену голосуємо.

Колеги, в нас є велика кількість законів, які маємо прийняти. Ми можемо за 10-15 хвилин приймати один закон, колеги. Для того необхідно голосувати за скорочену процедуру. Я прошу підтримати розгляд, я ставлю в заключний раз, якщо не буде голосів, зайдемо в повну процедуру. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і підтримати.

По фракціям, будь ласка, покажіть.

Я ще раз поставлю, колеги, і прошу всіх мене підтримати. Хто за скорочену процедуру, прошу проголосувати, прошу підтримати.

Отже, переходимо в повну. Запрошую до доповіді голову Комітету з питань правової політики та правосуддя Князевича Руслана Петровича. Князевич Руслан Петрович! Руслан Петрович! Доброго дня, шановні колеги, шановний пане Голово, шановні народні депутати, шановні виборці! Комітет правової політики та правосуддя вчора на своєму засіданні відповідно ще раз підтвердив позицію щодо законопроекту 6236 від 24 березня 2017 року. Я коротенько нагадаю, що 20 вересня 2018 року сесійна зала прийняла рішення, підтримавши позицію, внесену нашим комітетом, щодо включення цього законопроекту до порядку денного дев'ятої сесії Верховної Ради восьмого скликання і направлення його до Конституційного Суду для отримання відповідного висновку. Разом з тим, дослідивши законопроект, Конституційний Суд дійшов висновку про те, що законопроект відповідає в більшій мірі 157-й і 158-й статтям Конституції, проте у підпункті 3.1 пункту 3 мотивувальної частини висновку Конституційний Суд України висловив застереження, звернувши увагу на те, що зміни до Конституції України мають вноситись з урахуванням структури Конституції України та змісту запропонованих змін. Розділ II Конституції України визначає права, свободи та обов'язки людини і громадянина. В цьому розділі містяться норми, що закріплюють основні особисті політичні, економічні, соціальні, культурні права і свободи громадян, становлять їх гарантії здійснення. Запропоновані ж зміни до Конституції, а саме статтю 41 Конституції України доповнити новою частиною такого змісту: "Основою аграрного устрою України є фермерське господарство", - не стосується конкретного права у зв'язку з чим Конституційний Суд України висловлює застереження щодо можливості їх внесення до розділу II Конституції України. Згідно з частиною п'ятою статті 149 Регламенту Верховної Ради України, я нагадаю, що, відповідно до рішення Конституційного Суду, цей розділ Регламенту і ця частина Регламенту є частиною конституційної процедури внесення змін до Конституції. В разі, якщо Конституційний Суд висловив застереження, то сесійна зала не може по суті розглядати законопроект під час процедури попереднього схвалення, а комітет, до предмету відання якого належить питання конституційної процедури, зобов'язаний підготувати проект постанови щодо подальшої роботи над цим законопроектом. В цьому проекті постанови має бути встановлений місячний строк, точніше 30-денний, для того, щоб суб'єкти, передбачені 142 142 статтею Регламенту, могли внести свої пропозиції до даного законопроекту. П'ятнадцять днів дається комітетам, які не є профільними, для того, щоб вони внесли свої пропозиції на основі тих пропозицій, які будуть внесені суб'єктами. І 15 днів для профільного комітету для того, щоб він міг опрацювати зазначені пропозиції пропозиції і надіслати на розгляд сесійної зали. Розгляд законопроекту, відповідно до закону, має бути проведений не раніше, чим через 7 днів після надання народним депутатом відповідних висновків комітетів Верховної Ради України. Саме такий проект постанови, відповідно до закону і Конституції, нашим комітетом

Будь ласка, Іван Спориш, ваше запитання. проект постанови про роботу над законопроектом і таке інше, щодо реалізації права українського громадянина на землю, він був прийнятий. Адже, дійсно, як вже було сказано, і неодноразово, що все-таки фермерські господарства сьогодні повинні бути ключовим, ключовим у всьому. І, дійсно, там, де є фермерські господарства, там є і дороги, там працюють і соціальна сфера, і інше. Де великі холдинги, на жаль, цього немає, і дуже рідко ми відчуваємо це. То все-таки, я думаю, як ви рахуєте, чи буде підтримка? Хотілося б, щоб, все-таки, ми стопроцентово

Конституційний Суд не заперечує проти того, щоб такі зміни були внесені в Конституцію. Він висловив застереження щодо того, куди вони мають бути внесені. Він вважає, що той розділ, який вони вносяться, ІІ розділ, вони не мають вноситися, вони мають вноситися в інший розділ, я не буду зараз, так би мовити, підказувати, як воно має бути оформлено. Але я думаю, що народні депутати, в тому числі ініціатори, достатньо кваліфіковані, грамотні люди, щоб правильно виписати цю процедуру. І я думаю, що як тільки відповідно будуть запропоновані певні зміни і належним чином будуть внесені пропозиції, сесійна зала готова буде їх підтримати, і далі в Конституційного Суду не буде підстав висловлювати застереження, бо по суті у них немає застережень. В них є застереження щодо того, в якій формі, в який спосіб вносяться ці зміни. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, дві хвилини на запитання Ляшку. Прошу, Олег Ляшко. Пане голово, Руслан Князевич, я не згоден з вашою позицією. Ось у мене висновок Конституційного Суду на запропоновані нами і 195 народними депутатами зміни до Конституції, щоб визнати основою аграрного устрою України фермерські господарства. Відповідно до Регламенту і до Конституції, Конституційний Суд дає висновок на зміни до Конституції. Ось цей висновок, у висновку написано: Конституційний Суд визнав таким, що відповідає вимогам статті 157-ї і 158-ї Конституції України, законопроект про внесення змін до статті 41 Конституції України щодо фермерського господарства. Все. І цей висновок є обов'язковим, остаточним і оскарженню не підлягає. У висновку Конституційного Суду немає жодних заперечень щодо неконституційності запропонованих нами змін до Конституції, щоб визнати фермерів основою аграрного устрою країни. Крім того, хочу процитувати вам окрему думку судді Конституційного Суду України Сергія Саса, де він зазначив, що немає жодних правових наслідків для Верховної Ради ті заперечення, про які ви говорите, - і не є перешкодою для прийняття рішення про попереднє схвалення законопроекту. Аналогічного висновку дійшов в окремій думці суддя Конституційного Суду Микола Мельник. Я вважаю, що ваша позиція спрямована на одне: на затягування внесення змін до Конституції, про те, щоб земля належала фермерам. Більше того, за моєю інформацією, частина фракції, яку ви представляєте, не збирається за це голосувати, бо відстоює інтереси латифундистів, і хочете просто роздерибанити землю, замість того щоб віддати її українським селянам. Тому я звертаюсь до українського парламенту. Давайте приймемо в першому читанні ці зміни до Конституції, ніщо нам не… ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олег, я з повагою до вас відношуся і ніколи не дозволяв собі персональні образи, але така справа, політика – є політика. Тепер, з вашого дозволу, дозвольте мені відповісти, якщо ви мені не заперечуєте, і зацитувати вам Закон "Про Регламент Верховної Ради України", а саме частину п'яту статті 149: "Верховна Рада може розглянути питання і прийняти рішення про попереднє схвалення законопроекту відповідно до статті 155 Конституції чи прийняття законопроекту відповідно до частини першої статті 156 Конституції за умови, що такий законопроект за висновком Конституційного Суду відповідає вимогам 157-і та 158-ї… і щодо його положень Конституційний Суд не висловив застережень". Відкриваємо рішення Конституційного Суду, я не буду все читати, я тільки коротко зачитаю: "Запропоновані розділом I законопроекту зміни до Конституції України не стосуються конкретного права людини, у зв'язку з чим Конституційний Суд висловлює застереження щодо можливості їх внесення відповідно до розділу Конституції із застосування 149 статті Регламенту Верховної Ради". Таким чином, при всій повазі до суддів Мельника і Саса, рішення Конституційного Суду набуло законної чинності без їхніх голосів. що вони проголосували "за", а потім ще й написали окрему думку. Але це їхнє право, і я не буду критикувати їхню позицію. Таким чином, ми просто обмежені, шановний Олег Валерійович, у маневрі, бо відповідно до частини першої 150-ї Регламенту Голова Верховної Ради надсилає до Апарату Верховної Ради законопроект, законопроект, висловлює Апарат свою позицію, направляє нам, і ми не можемо інших варіантів, ніж внести відповідний проект постанови, запропонувати парламенту. Але це справа парламенту, як парламент буде на це реагувати.

18 років уже Верховна Рада не може проголосувати закон про обіг земель, яким би сказали, як українець може і має право розпоряджатися своєю землею. замість того, щоб прийняти відповідний закон, ми починаємо довгу епопею, або хтось починає довгу епопею, про зміни до Конституції. Навіщо це робити? Це насправді лише затягування часу. Якщо ви хочете захистити фермерів, невеликих виробників, які проблеми? Робимо відповідний закон, далі робимо зміну до Бюджетного кодексу щодо їх підтримки – і "вперёд"! А довгу дискусію з приводу того, який аграрний устрій повинен бути, тим паче, коли ви вносите зміни не до тієї Конституції, не до тієї статті Конституції, робити не треба. Прошу вас прокоментувати, Руслан Петрович. Дякую вам. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 13:45:32 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Дякую. Героям Слава! Я не хочу коментувати по суті питання, оскільки до предмету відання комітету не належить розгляд питання по суті. Розгляд питання по суті мав розглянути Комітет з питань аграрної політики і надати відповідно нашому комітету. І я сподіваюсь, що він надасть нам розгляд такого питання і ми, відповідно, надалі вже будемо враховувати його під час попереднього схвалення і прийняття законопроекту в цілому. Інша справа, що відповідно до наших повноважень ми маємо чітко відслідковувати норми Конституції і Регламенту щодо конституційної процедури. В цьому випадку комітет не може прийняти іншого іншого рішення. Згідно до Закону про Регламент ми не маємо інших альтернатив. Там чітко написано, що ми зобов'язані надати тоді проект постанови, що ми і зробили. Тому я не бачу, що комітет в якийсь спосіб намагається затягувати цей процес. Комітет просто належним чином виконує свої повноваження. Дякую. Дякую. Будь ласка, повертайтеся на ваше робоче місце. Друзі, я прошу записатися зараз, і колеги, на обговорення від фракцій.

Юрій Одарченко представить позицію фракції "Батьківщина". Будь ласка, пане Юрію. Шановні колеги і шановні українці! Прийняття запропонованих змін до Конституції є абсолютно на часі. Ми всі чули виступи у Верховній Раді, коли більшість, яка знаходиться сьогодні тут, пропонувала неодноразово запровадити ринок продажу землі сільгосппризначення. Тобто та більшість, яка існує сьогодні, вона жорстко стоїть на продажі землі сільгосппризначення. Фракція "Батьківщина" ніколи не підтримувала цієї ідеї, і ми переконані в тому, що запропоновані зміни до Конституції заблокують ці наміри продавати українську землю. Крім того, зараз дуже багато розповідають про те, що процеси децентралізації принесли всьому селу щастя. На жаль, ці розмови ідуть не досліджуючи... ніхто не досліджує цього факту. Якщо подивитися, що таке децентралізація: вона просто звелася до укрупнення сільських рад. І зараз ті села, які втратили статус сільської ради, по суті, дуже серйозно потерпають, тому що у них зникають заклади заклади охорони здоров'я, заклади культури, власне, зникає сама сільська рада. І нема ніякої основи для точок зростання, які б виникали в цих селах, де нема органу влади. Коли нема школи, коли нема органу влади, коли нема ніякого виробництва – ніякого підприємництва, ніякого зростання української економіки в цьому середовищі не може бути. Бо в селі, де нема школи, де нема органу влади, там може вирости тільки якийсь скотник чи пастух. Тому запропоновані зміни до Конституції, на наше переконання, дадуть глибинний поштовх для розвитку української економіки, для розвитку, власне, сільського господарства, коли в основу розвитку села покладуться ресурси, якими фермери розвивають сільське господарство. Тому що, якщо зараз дослідити, що відбувається на українському селі, не дивлячись на палкі промови Гройсмана, якого тільки що Верховна Рада намагалася відправити у відставку, ми бачимо, що реально село потерпає, що ніяких реальних збільшень надходжень до бюджету не існує і нічого не відбувається. Тільки ті, хто встигли швидко об'єднатися, вони отримали подачку за рахунок бюджету розвитку. вся інша інфраструктура села, тих сіл, які втратили статус сільської ради, вони потерпають. Якщо казати про позицію фракції "Батьківщина", ми кажемо про те, що кожна сільська рада мусить мати можливість отримувати рівноправні джерела для фінансування на рівні з об'єднаними громадами. Тому позиція Тимошенко Юлії Володимирівни і фракції "Батьківщина": вирівняти в можливості отримання бюджету всі сільські ради, об'єднані і необ'єднані, а запропоновані зміни до Конституції є… Є на часі, і ми будемо їх підтримувати. Дякую. Шановні колеги, шановна українська громада, мої вітання. Ми зараз обговорюємо зміни до Конституції щодо земельного питання, але ж історія цього проста. Послухайте, люди зараз позбавлені права вільно розпоряджатися землею. А ми кажемо про те, який повинен бути аграрний устрій і великі дискусії з цього приводу розвиваємо. спитати у людей, що вони, дійсно, хочуть: чи хочуть вони мораторій, чи не хочуть мораторій. Минулі президентські вибори чітко показали: ті кандидати в Президенти, які підтримували ринок землі, вийшли в другий тур (відповідно, Порошенко і Зеленський), а ті кандидати, які не підтримували ринок землі, вони в другий тур не вийшли. Тому українець чітко сказав свою точку зору і дав нам напрям, що ми повинні робити. Тепер з приводу суті, з приводу аграрного устрою: чи повинні бути фермери, чи не повинні бути фермери. Повинні бути насправді всі, бо Україна надзвичайно велика є аграрна держава, і фермери не зможуть навіть велику кількість землі обробляти. Це, умовно кажучи, зараз фермер – це тільки той, хто обробляє сам або його сім'я обробляє землю. А дивіться, що робити тому, у кого тисячу гектар, дві тисячі гектар, три тисячі гектар? Оце, насправді основа, тому що, якщо ми кажемо про вирощування технічних культур і інші речі, сівозміни, то насправді це там в Україні буде прибутковим підприємство десь тисячу, три тисячі гектар. Тому, шановні колеги, якщо ми хочемо займатися розвитком України, то треба створювати умови для всіх. Це раз. А друге. Якщо ми хочемо знову ж таки продовжити історію, що 18 років українець позбавлений право вільно розпоряджатися землею, так давайте велику дискусію, як ми будемо вносити зміни до Конституції. Зміни до Конституції вносити не треба, шановні колеги, треба голосувати за відповідні закони. Нічого там складного немає. Проектів про обіг земель велика кількість, беріть підтримуйте. Хочеться, щоб ми, тільки українці купували землю? Питань немає. Хочеться, щоб і українські громадяни, і українські юридичні особи купували землю? Також проблем немає. Боїтеся те, що іноземець купить землю? Так тоді ви не того боїтеся, бо через мораторій, через довгострокову оренду землі іноземці вже насправді велику кількість землі скупили в той чи інший спосіб. І це треба також розуміти. Тому, якщо фахова дискусія, то не треба зміни до Конституції, а треба відповідний закон. Чим скоріше його ми приймемо, тим краще буде для держави, бо це не тільки про гроші, – а грошей буде досить багато, бо це і додаткові податкові надходження, і інвестиції, це також про гідність людей і про чесність людей. Бо не може так бути, що українець за кордоном може купити землю, а в своїй Батьківщині, за яку тут багато людей виступають, борються, він позбавлений такого права. Це є нонсенс. Ми свого громадянина українця, який нас вибрав, ми насправді його позбавляємо базових прав, майнових прав. Дякую. Слава Україні! І смерть земельному мораторію! Я радив би колезі, який щойно виступав і агітує за те, щоб продавати землю, для початку представиться від якої фракції, БПП, а по-друге, сказати українцям, що ви – родич одного із земельних олігархів, який орендує сотні тисяч гектарів української землі за копійчану плату на паї і обдирає людей, виснажуючи екологію, розбиваючи землі і не створюючи жодної соціальної сфери. Натомість у нас політика інша, яку ми пропонуємо. Стаття 13 Конституції України вказує, що земля є власністю українського народу. Нинішня влада Президента Порошенка і новообраний Президент Зеленський намагаються протягнути закон про ринок земель. Тому що їм не треба розвиток села, їм не треба, щоб у селі були люди, їм не треба, щоб у селі була корова, робота і все інше. Їм треба одне: кредити Міжнародного валютного фонду, які вони розкрадуть, виведуть у свої офшори, адже вони є власниками цих компаній, і доведуть країну до дефолту. Тільки земля уже не буде належати українцям. Я не дам вам продати землю ні в цьому парламенті, ні в наступному парламенті. Наша команда не дасть протягнути грабіж українських селян і продаж землі! Те, що планував зробити Порошенко, ми йому не дали в цьому парламенті. Ми так само не дамо реалізувати плани по продажу землі Зеленському, що він хоче зробити в новому парламенті. Саме тому ми пропонуємо зміни до Конституції України, щоб записати, що основою основою аграрного устрою України повинні бути фермери, не латифундії, не глитаї, не ті, хто набиває власну кишеню і через одеські, маріупольські порти зерно вивозить за кордон замість того, щоб поставити в селі агропереробку, на гектар орендованої землі дати корову, дати робочі місця, діти доїльні апарати і звільнення від податків для малих сімейних ферм. Натомість все зачищають, і у живих фермерів, яких, так, в Україні справді, на жаль, не так багато порівняно з Польщею, ви агітуєте за продаж земель. У Польщі майже мільйон фермерських господарств, які годують всю країну, а в нас той фермер не може навіть пожиттєво успадкувати землю, яку він отримав, тому що збирають величезні банки землі Порошенки і всі інші земельні олігархи для того, щоб перепродати, за копійки забрати землю в селян, мільярди перепродати і покласти собі в кишені. Для українського села, для розвитку України треба інший шлях. Земля, як і передбачено Конституцією, належить українському народу. Обробляє цю землю, основою господарства є фермер - та людина, яка дасть роботу, верне людей в село, верне живність в село, життя в село верне і дасть можливість… ГОЛОВУЮЧИЙ.

колеги, в негативному контексті згадувалася фракція БПП. БПП згадувалася. Будь ласка, представнику БПП хвилина надається на репліку. І не згадуйте родинні зв'язки і фракції в негативному контексті. Будь ласка, прошу.

я цього не боюся і це визнаю. Тепер дивіться, коли є дискусія, коли вам немає по суті що заперечити, переходять на особистості. Я вам відповім дуже просто. Я вам відповім дуже просто: в Україні є мораторій і є великі агрохолдинги; в Росії немає мораторію, є ринок землі, немає агрохолдингів; Польщі є ринок землі, немає агрохолдингів; в Молдавії є ринок землі, немає агрохолдингів. Тому питання, чиї інтереси ви відстоюєте? Це раз. Друге. Коли ви порівнюєте, наприклад, з Польщею, так секундочку, там є ринок землі. І тому фермер займається не вирощуванням технічних культур, не в коротку грає, а він в довгу грає: він вирощує сад, ягідництво, органіка, іншим займається. Бо для цього потрібно довготривале право власності, не оренда. Розберіться в суті, а далі виходьте на цю велику трибуну і розказуйте такі речі. Велике спасибі. Ще раз: смерть земельному мораторію! Репліки на репліки, згідно Регламенту, немає. Я прошу записатися зараз на обговорення від народних депутатів України. І не примушуйте мене порушувати Регламент. Будь ласка, репліка. Я не зловживаю, я, навпаки, стою на сторожі. На сторожі нашого Регламенту. Будь ласка, запишіться і говоріть, що завгодно у ваших виступах по темі обговорюваної постанови. Я вас дуже прошу, не згадуючи родичів. Одарченко, будь ласка, вам слово. Передаєте слово народному депутату Івченку. Будь ласка. Шість хвилин на виступи ми надаємо. І ми продовжуємо зараз засідання Верховної Ради України на 10 хвилин. Ми продовжуємо зараз засідання ранкове на 10 хвилин. І тепер надається слово пану Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я б хотів звернути вашу увагу на те, в якому стані сьогодні знаходиться аграрна галузь. експорту аграрної продукції – це експорт сировини. Люди покидають село. Кожного року зменшується кількість тих людей, які обробляють і навіть хочуть обробляти земельні ділянки. Талановиті люди не знаходять себе в Україні. Ми займаємо 127 місце по відтоку таких людей. кому? Вона віддається двом великим агрокомпаніям. Монополія у виробництві мінеральних добрив і ціни, які вищі, ніж в інших країнах! Як тут може бути конкурентоспроможний український сільгосптоваровиробник? І що ми маємо в итоге? В итоге ми маємо псевдоправову державу і маємо псевдоринкову економіку. В цьому симбіозі і нарощується тотальна корупція чиновників Держгеокадастру, які сьогодні знають, де і як зробити для того, щоб наповнити кармани псевдофермерам. псевдоаграрні компанії, псевдофермери, які і думки не знають, як займатися аграрним виробництвом. Що ми пропонуємо. Перше: підтримати зміни до Конституції. Ми маємо чітко сказати, який аграрний устрій має бути в Україні, і яка має бути основа, в тому числі і для розвитку сільських територій. Я погоджуюсь з тим твердженням, що в Україні мають існувати всі форми господарювання. Але я проти того, щоб підтримка держави віддавалась тим, хто бере дешеві кредити. Я за те, щоб підтримка віддавалась саме тим, хто реально цієї підтримки потребує, і без застави. Третє. Я звертаюсь до колег. А скажіть, будь ласка, в цьому парламенті коли розглядалися закони про українського фермера, ті закони, які дійсно потрібні українському фермеру? Ми, за ініціативою "Батьківщини", проголосували лише закони про сімейне фермерство, і ми проголосували зміни до Податкового кодексу, де дали їм можливість працювати в податковому полі. Більше нічого, більше нічого для фермера ми не зробили. Але є сьогодні інші закони. Вони сьогодні, фермери, просять проголосувати закон про землі постійного користування. Невже за 5 років ми не можемо для них це зробити? "Батьківщина" закликає підтримати даний… ГОЛОВУЮЧИЙ. "Батьківщина" закликає підтримати даний законопроект. І "Батьківщина" закликає депутатів аграрного комітету і аграріїв зібратися раз і назавжди - і допомогти фермерам і агрокомпаніям у боротьбі з рейдерством, і допомогти фермерам і аграрним компаніям у боротьбі з таким монстром, як Держгеокадастр. І, до речі, я звертаюся до виконуючого обов'язки виконуючого обов'язки міністра. Допоможіть працювати нашим аграріям і підприємствам з… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Шановні колеги, до президії звернулися народні депутати України з наступним. В емоційній формі звернулися до президії, а президія буде говорити максимально спокійно і коректно, що ми обговорюємо цей проект постанови за повною процедурою, і депутати звернулися з проханням, щоб ми виділили 15 хвилин на виступи народних депутатів депутатів України для того, щоб змогли тут всі висловитися бажаючі. І також звернули увагу на те, що не всі фракції долучилися до обговорення. Тому, щоби ми цей заощаджений час на дискусію народних депутатів України. Тому президія приймає наступне рішення. Ми закриваємо зараз ранкове засідання Верховної Ради України, а о 16 годині ми продовжимо розгляд цієї постанови. У нас є список тих, хто записався на дискусію. Розпочинається цей список, згідно того листа, з Вовка, який передає слово Ляшку. Отже, я оголошую закритим ранкове засідання Верховної Ради України. О 16 годині ми зустрічаємося зараз з депутатами і продовжуємо обговорення цієї постанови. Розпочнеться вона з виступу народного депутата Ляшка. Дякую.